Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda. - Prijedlog zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, prvo čitanje P.Z. br. 648; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Od donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona članak 144. do 150. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav, rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik u ministarstvu branitelja Stjepan Adanić. Poštovani dopredsjedniče, dame i gospodo. U Republici Hrvatskoj potreba zaštite prava i interesa osoba sa invaliditetom istaknuta je u članku 52. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske gdje je propisano da potrebitu skrb država posvećuje zaštiti invalidnih osoba i njihovo uključivanje u društveni život. Zaštita prava osoba s invaliditetom i osiguranje politike jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom usko je vezano uz dokumente Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe i Europske unije koje svojim sadržajem utvrđuje aktualna područja djelovanja, te preporučuju u primjeni svojih postavki i načela u nacionalnim politikama i zakonodavstvu. Teme za uvođenje instituta pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj jesu standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom, poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006. 2015. godine te Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda koji je u ime Republike Hrvatske potpisala potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske gospođa Jadranka Kosor dana 30. ožujka 2007. Dakle, ove godine. Vlada kroz tijela državne uprave, a u suradnji sa jedinicama lokalne i područne, regionalne samouprave, udrugama osoba sa invaliditetom i udrugama koje programski djeluju u korist osoba sa invaliditetom, potiče, prati i financijski podupire i evoluira programe za implementaciju standardnih pravila u društvu. Tako možemo naglasiti da je Vlada znači jedan podatak od 2004. do 2007. za projekte udruga osoba sa invaliditetom, znači da je Ministarstvo obitelji, domicijalno ministarstvo znači obitelji,

u tijeku je projekt uvođenja instituta osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, s tim da smo u 2006. godini uveli i osigurali osobnog asistenta za 78 osoba sa najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, a u ovoj godini, znači 2007. godini osiguran je osobni asistent za 176 korisnika, te je tu, za tu namjenu utrošeno do sada ukupno 12 milijuna 894 tisuće 359 kuna i 35 lipa. Osigurana su sredstva od 500 tisuća kuna za prilagodbu udžbenika i mobilne timove za slijepu i slabovidnu djecu koja su uključena u redovni sustav obrazovanja. Kontinuirano se provodi program edukacije i savjetovanja za samozapošljavanje gluhih žena, kontinuirano se provodi festival jednake mogućnosti za različite kategorije osoba sa invaliditetom, potiču se i financijski podupiru različiti programi mobilnosti i dodatne edukacije osoba, mladih osoba sa invaliditetom. Izgrađen je i program sustavne psihosocijalne podrške djeci koja skrbe za roditelje sa invaliditetom i pokrenut je pilot projekt kojeg provodi Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U cilju povećanja svijesti o pravima, potrebama, potencijalu i doprinosu osoba sa invaliditetom Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni program za poboljšanje kvalitete života i življenja osoba sa invaliditetom '99. godine i Nacionalnu strategiju jedinstvene politike za osobe sa invaliditetom od 2003. do 2006. godine, a u završnoj fazi, ono što treba naglasiti sad će ići na Vladu je Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2007. do 2015. godine čiji je cilj djelovanje u smjeru unapređivanja neovisnosti, slobode izbora i kvalitete života osoba sa invaliditetom. Sada malo o zakonu. Prijedlogom Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom uređuje se djelokrug, način rada te uvjeti za imenovanje i razrješenje pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja za osobe sa invaliditetom. Tako pravobranitelj štiti, prati i promiče prava i interesa osoba sa invaliditetom u okviru zakona i Ustava. Dalje, prati usklađenost zakona i drugih propisa, prati izvršavanje obaveza koje proizlaze iz međunarodnih dokumenata, prati primjenu politika nacionalne strategije i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba sa invaliditetom. Skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba sa invaliditetom, te o suzbijanju svih oblika diskriminacije izazvanih invaliditetom. Razmatra slučajeve povrede prava osoba sa invaliditetom i o tom izvješću javnost. Zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom. Predlaže i poduzima mjere usmjere na unapređenje kvaliteta življenja osoba sa invaliditetom te njihovih obitelji. I obavlja druge zadatke i poslove određene zakonom. Ovdje je još nabrojeno što tijela državne uprave trebaju raditi. Znači ona su dužna pravobranitelju dostaviti na mišljenje nacrte prijedloga zakona. Pravobranitelj pruža savjetodavnu pomoć osoba sa invaliditetom i surađuje sa udrugama osoba sa invaliditetom i udruga koje programski djeluju u korist osoba sa invaliditetom. Pravobranitelj je ovlašćen upozoravati, predlagati, obavještavati i davati podatke za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom nadležnim tijelima, pravnim i fizičkim osobama i zahtijevati, što je vrlo bitno, izvješća o poduzetim mjerama. Nadležna tijela pravne i fizičke osobe obvezne su surađivati sa pravobraniteljem, podnositi izvješća i osigurati dostupnost i uvid u sve podatke. Pravobranitelj ima pravo pristupa u prostorije i uvid u način ostvarivanja brige za osobe sa invaliditetom. Pravobranitelj ne može biti pozvan na odgovornost pritvora ili kažnjen za izraženo mišljenje i poduzete radnje u okviru svoga djelokruga rada osim ako se ne radi o kaznenom djelu. Pravobranitelj podnosi jednom godišnje izvješće Hrvatskom saboru o svom radu i ima pravo podnijeti i posebna izvješća kada ocijeni potrebitim. Sredstva, što je vrlo bitno, za rad pravobranitelja i njegovih zamjenika, također i stručne službe osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske te će u Uredu pravobranitelja biti zaposleno ukupno 9 djelatnika, od čega 7 djelatnika visoke stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme. A za primjenu zakona treba osigurati ukupno cca. oko 2 i pol milijuna kuna godišnje. Zaštita prava osoba sa invaliditetom razrađena je nizom propisa i za njihovu provedbu su zadužena brojna tijela državne uprave. Upravo iz tog razloga uspostavom instituta pravobranitelja koji bi u nacionalnom sustavu imao koordinativnu, nadzornu i savjetodavnu ulogu poboljšala bi se kvaliteta življenja osoba sa invaliditetom,

osiguravanja jednake mogućnosti i kontrolu nad primjenom međunarodnopravnih obveza u tom području. Kako je populacija, i vi to sami znate, osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj porasla i to osjetno porasla visoki su i opravdani zahtjevi za poboljšanjem pravnog i realnog položaja osoba sa invaliditetom u društvu. Očekuje se kako će dugoročno gledano uspostava instituta pravobranitelja za osobe sa invaliditetom doprinijeti i poboljšanju njihovog položaja u društvu te boljoj i učinkovitijoj zaštiti njihovih prava. Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Oprostite, ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Škulić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, vidim vas tek prvi put pa mi je žao što vas odmah moram ispraviti. kako se kaže, osobnog asistenta ne postoji. To je na nivou pilot projekta i radi se preko civilnog društva, odnosno preko nevladine organizacije. Tako da ne možemo govoriti o sustavu osobnog asistenta. Isto tako Nacionalna strategija se stara nije provodila od 2003. do 2006. i ne možemo govoriti dakle o provedbi Nacionalne strategije nego samo o njenoj djelomičnoj provedbi. Hvala lijepo. … rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 71. sjednici Odbora održanoj 27. ožujka 2007. godine raspravio je Prijedlog Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 16. ožujka 2007. godine. Odbor je Prijedlog Zakona raspravio kao zainteresirano radno tijelo sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Osnivanje instituta pravobranitelja za osobe sa invaliditetom je nastavak svih dosadašnjih nastojanja na zaštiti prava i interesa osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj mišljenje je članova Odbora. Nacionalni program za poboljšanje kvalitete življenja osoba sa invaliditetom, Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe sa invaliditetom od 2003. do 2006., kao i niz propisa temeljnih na ovim programima i strategijama štiti prava osoba sa invaliditetom, a za njihovu provedbu zadužena su brojna tijela državne uprave. Institut pravobranitelja za osobe sa invaliditetom po mišljenju članova Odbora doprinijeti će unapređivanju neovisnosti, slobode izbora i kvalitete života. Također istaknuto je djelovanjem pravobranitelja na promicanju prava osoba sa invaliditetom omogućit će se i njihovo aktivno sudjelovanje u društvu. I kao vrlo važna činjenica provoditi sustavnu senzibilizaciju za njihove probleme. Tijekom rasprave izraženo je mišljenje da bi ubuduće trebalo razmisliti o objedinjavanju poslova vezanih uz postojeće pravobranitelje u Uredu pučkog pravobranitelja sa pomoćnicima specijaliziranim za pojedina područja. Nakon kraće rasprave članovi odbora jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći zaključak. Pod 1) Prihvaća se prijedlog zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske i pod 2) Sve primjedbe, prijedloge i mišljenje istaknuta prilikom prvog čitanja biti će dostavljena predlagatelju da ih uzme u obzir kod izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvažena zastupnica Lucija Čikeš. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče. Odmah na početku ovog izlaganja naglasit ću kako klub Hrvatske demokratske zajednice sa zadovoljstvom podržava Prijedlog zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom koji je došao na naše klupe u prvom čitanju. Potreba zaštite prava i interesa osoba s invaliditetom kao posebne vulnerabilne skupine istaknuta je i u Ustavu Republike Hrvatske gdje je naglašena neophodna zaštita istih kao i njihovo uključivanje u društveni život. Osoba sa invaliditetom ima svugdje po svijetu i na svim razinama svakog društva. Broj osoba sa invaliditetom u svijetu raste pa tako i u Republici Hrvatskoj. I unutar 4,5 milijuna žitelji koliko je u Republici Hrvatskoj, 429 tisuća i 421 osoba je s invaliditetom. Od toga je 245 tisuća 897 muškaraca i 183 tisuće 524 žene. Ove brojke, a vidite i sami nisu male, obuhvaćaju osobe s invaliditetom od rođenja, obuhvaćaju osobe s invaliditetom iz 2. svjetskog rata, osobe s invaliditetom iz Domovinskog rata koji je ne mali broj. Tu su ubrojeni i invalidi rada koji je zaista impozantan broj, više od 100 tisuća kao i one osobe s invaliditetom gdje je invaliditet posljedica bolesti. Uključene su i osobe s invaliditetom kao posljedica prometnih nezgoda. Morala bih i pojasniti zašto ovdje govorimo o osobi s invaliditetom a ne upotrebljavamo drugačiji izričaj. Ovakvom terminologijom želi se naglasiti kako se obilježje invalidnost ne odnosi na cijelu osoba. Osoba s invaliditetom je svaka osoba koja zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja privremenog ili trajnog, prošlog, sadašnjeg ili budućeg, urođenog ili stečenog pod utjecajem bilo kojeg uzroka izgubila ili odstupa od očekivane tjelesne i fiziološke strukture te je ograničenih ili nedostatnih sposobnosti za obavljanje aktivnosti na način i u opsegu koji se smatra uobičajenim za ljude u određenoj sredini. Znači termin invaliditet zajednički je izraz za veliki broj različitih funkcionalnih ograničenja koji se pojavljuju u svakoj populaciji što znači da i djevojčice i dječaci i žene i muškarci mogu biti invalidizirani tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim oštećenjima te zdravstvenim stanjem ili mentalnom bolešću. Dakako da se mora učiniti sve da se broj osoba sa invaliditetom ne povećava. To znači prije svega posebno učiniti djelotvornu i sveprisutnu primarnu prevenciju i spriječiti pojavljivanje tjelesnog, intelektualnog, psihičkog i osjetnog oštećenja. ako je već došlo do oštećenja onda sigurno sekundarnom prevencijom treba učiniti sve da oštećenje ne prouzroči trajna funkcionalna oštećenja i invaliditet. U svemu ovome pravobranitelj za osobe sa invaliditetom mora voditi računa kao i nadgledati rehabilitaciju koja je vrlo učinkovit proces i cilj joj je da osobama sa invaliditetom omogući postizanje i održavanje optimalnog tjelesnog, intelektualnog, psihičkog i društvenog funkcionalnog nivoa te da te promjene dovedu u pravcu što većeg osamostaljivanja u životu. Na ovaj bi se način hendikep, odnosno gubitak ili ograničenje mogućnosti sudjelovanja u životu zajednice ravnopravno sa ostalim smanjio. Svi zakoni i propisi koji se odnose na osobe sa invaliditetom one se temelje na standardnim pravilima o izjednačavanju mogućnosti za osobe sa invaliditetom koje su usvojene na općoj skupštini Ujedinjenih naroda na 48. sjednici 20. prosinca 1993. godine i nameću obvezu izjednačavanja mogućnosti osoba sa invaliditetom u odnosu na ostale građane. Osnova svih ovih standarda i pravila jesu: 1) izjednačavanje mogućnosti, 2) princip jednakih prava, 3) osobe sa invaliditetom su članovi društva i imaju pravo ostati i živjeti u društvu u sredini u kojoj ostaju i 4) osobe sa invaliditetom koje steknu jednaka prava trebaju imati i jednake obveze koje mi često danas zanemarujemo, ali što je god društvo naprednije, što god društvo ulaže u svoje invalide i treba, ne vodi ih tražiti i veće obveze. Osoba s invaliditetom ima prava i slobode koje proizlaze iz Ustava, zakona, propisa, pa i deklaracije koje smo i mi donijeli u ovom u ovom Saboru, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom i socijalnom podrijetlu imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama bez ikakvih diskriminacija. Razvidno je iz izloženog da je zaštita prava osoba s invaliditetom razrađena nizom propisa a njihova provedba je pod ingerencijom brojnih državnih tijela. I ova Vlada je prepoznala potrebu uspostave instituta pravobranitelja za osobe s invaliditetom pa je listopada 2004. godine osnovala radnu skupinu za izradu nacrta zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Ova institucija je neophodna i u nacionalnom sustavu imala bi koordinacijsku, nadzornu i savjetodavnu ulogu. Radom ovog instituta poboljšala bi se kvaliteta življenja osoba sa invaliditetom, osigurala bi se i promicala njihova prava. Pomoglo bi se također i uspostavi standardnih pravila o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom te bi se pospješile etike neprimjene ovih standarda i pratila uspješna primjena istih. Pravobranitelj otkriva smetnje i predlaže prikladne mjere koje doprinose uspješnoj primjeni standarda. Dakako da će mehanizam nadzora voditi računa o ekonomskim, socijalnim i kulturnim karakteristikama društva u kojem živimo. Savjetodavna uloga prava branitelja je vrlo važan elemenat. Mora osigurati savjetodavnu službu te razmjenu iskustava informacija kako u zemlji tako i među državama. Prijedlogom zakona dobro je reguliran i izbor pravobranitelja kao i njegovih dvaju zamjenika. Pravobranitelj može biti samo hrvatski državljanin koji ima završeni diplomski sveučilišni studij, 10 godina radnog iskustva i koji sa svojim radom i zalaganjem prepoznat kao osoba koje će štititi i promicati prava osoba s invaliditetom. Dakako da je neophodno da njegov rad bude i neovisan i samostalan i temeljen na pravičnosti i moralnosti i dobro je da prijedlog zakona naglašava i ovu moralnu komponentu u radu pravobranitelja. Ta komponenta je uvijek poželjna, a poglavito je poželjna kad se radi o ciljnim grupama kao što su žene, kao što su mladež, kao što su osobe sa invaliditetom. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice drži da je ovo još jedan od velikih iskorak Vladin, a i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u zaštiti onih kojima je to najbitnije s ciljem da ih se štiti, poštuje njihov osobni, ljudski dignitet i njihova želja da postanu punopravni korisni članovi zajednice u kojoj žive. Stoga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice još jednom napominjem podržava prijedlog donošenja ovog Zakona. (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Vesna Škulić. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče meni je žao što nemamo jednake mogućnosti pa ja ne mogu sa te govornice govoriti isto kao druge moje kolege kada govore u ime kluba. Dakle, kada govorimo o jednakim mogućnostima onda bi upravo mi trebali promicati to pravo i osigurati isto meni jednako pravo kao i svima vama kada govorite u ime kluba. i kaže se i ne znam ni ja koliko kilometara počinje sa prvim korakom. Prijedlog Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom trebao bi biti inače na dnevnom redu Hrvatskog sabora prije nekoliko godina kako je bilo predviđeno nacionalnom strategijom od 2003. do 2006. No i tako mnoge mjere iz te strategije nisu provedene, a nova je još u izradi pa nisam iznenađena ovim kašnjenjem. Ne drži vodu da nacionalna strategija nije donesena zbog toga što se čekalo potpisivanje UN-ove konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Bacala se prašina u oči najavljivanjem Prijedloga zakona kao što ste rekli radna grupa osnovana 2004., o pravobranitelju za osobe s invaliditetom u protekle dvije godine. Moram naglasiti da mi u klubu SDP-a nismo iznenađeni što je predložena u zadnji čas na polovini izborne godine, no slijedeći onu staru da nikad nije kasno klub SDP-a će podržati ovaj Prijedlog zakona no inzistirat ćemo s ovim amandmanima da ovo ne bude predizborni trik kao privid da se nešto radi, već zakon o instituciji koja će biti iznad svake politike i politikanstva i na pravi način ukazati na indolentni sustav koji je svrha samom sebi. Usput samo da pomenem, u Hrvatskoj postoje mnogobrojni zakoni koji štite prava osoba s invaliditetom, a isto tako i postoje razni uredi koji su već do sada mogli vidjeti njihovu neprovedbu ili provedbu. Sudjelujući u raspravi u ovom Prijedlogu zakona Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina neke kolege su izrazile zabrinutost inflacijom pravobranitelja. Na početku, u tom momentu mi je to izgledalo dosta nelogično, međutim sada se i ja slažem Međutim, obzirom na spektar problema osoba s invaliditetom shvatila sam da na neki način treba uvesti ovaj institut pravobranitelja da bi se iskristalizirali neka problema, odnosno kršenja osnovnih ljudskih prava. No krenimo redom. U Hrvatskoj prava osoba s invaliditetom regulira oko 270 različitih pravnih propisa. Njihova provedba je jako spora, neučinkovita i neujednačena. Osobe s invaliditetom ne mogu ostvariti svoja prava na cijelom području Hrvatske u istom omjeru. Da bi politika prema osoba s invaliditetom podigla na višu razinu 2003. donesena je nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom s jasnim mjerama, nositeljima i rokovima. Ona je prestala vrijediti krajem 2006., a nova još nije donesena. Inače ovo je već sada kraj 4. mjeseca, skoro polovica godine. Čini mi se suvišnim napominjati da mjere i spomenute strategije nisu uglavnom provedene, da su rokovi pomicani, da se nadležnost s jednog ministarstva prebacivala na drugo i što je najžalosnije nitko za to nije odgovarao. Također kada je klub SDP-a uputio u proceduru deklaraciju o pravima osoba s invaliditetom da bi se na ovaj način upozorilo na kršenje ljudskih i građanskih prava te njihovu neujednačenost 11. studenog 2004. godine ova Vlada je dala mišljenje i prijedlog Hrvatskom saboru da je ne prihvati. Dakle, nije bila zainteresirana da se donese prvi antidiskriminacijski akt osobama s invaliditetom i na taj način je podržala diskriminaciju prema osobama s invaliditetom. Početkom 2004. godine nakon što je ukinuta odluke prethodne Vlade o oslobađanju PDV-a na uvoz automobila za civilne osobe s invaliditetom, postavila sam zastupničko pitanje gospođi Kosor i dobila odgovor da će se to pravo vratiti kada država za to bude imala novaca. U međuvremenu je puno novaca potrošeno za sve i svašta, ali se nije pronašlo za ovo pravo. To isto pitanje sam ponovila na prošloj sjednici i dobila sam odgovor također od gospođe Kosor, iako sam pitanje uputila premijeru, nadajući se da će kao predsjednik Vlade konačno koji put dodirnuti ovo područje koje mu je do sada bilo jako strano. Gospodine potpredsjedniče, molim vas osigurajte mi uvjete. Citiram odgovor potpredsjednice Kosor, a inače pitanje sam uputila predsjedniku Vlade osobe s invaliditetom u različitim sustavima ostvaruju širok spektar prava za što je potrebno osigurati odgovarajuća sredstva u državnom proračunu. Osiguravanje sredstava za sve skupi ukupne potrebne korisnika prava osoba s invaliditetom kao i korisnika drugih socijalnih naknada ovise o gospodarskim prilikama, odnosno materijalnim mogućnostima Republike Hrvatske. Unatoč naporima da se osiguraju sredstva za zadovoljenje svih specifičnih potreba osoba s invaliditetom u državnom proračunu za 2007. godinu nije bilo moguće osigurati sredstva za ovu namjenu. No, moram primijetiti da ova Vlada nije pronašla sredstva ni za 2004., ni za 2005., ni 2006., ni 2007. Tako kaže za te specifične potrebe. No, ne radi se o nikakvim specifičnim potrebama, već o nedovoljnoj senzibilizaciji Vlade za bilo kakve potrebe osoba s invaliditetom. Politika i sustav ne mogu se raditi na pilot projektima koji će trajati onoliko koliko Vlada procijeni da može izdvojiti sredstava bez zakonskog uporišta. Također postoji povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom. U odluci o osnivanju ovog tijela stoji Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske, zadaća je povjerenstva da Vladi Republike Hrvatske daje prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja iz područja i položaja i zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njihovih obitelji te da provodi aktivnosti usmjerene na njihovu dobrobit. U ostvarivanju svoje zadaće Povjerenstvo osobito prati primjenu postojećih propisa koji se odnose na osobe s invaliditetom itd. Kad bi išla točku po točku vidjeli bi da to Povjerenstvo ne radi. Koliko se sastaje i o čemu raspravlja ne zna se, jer je do zapisnika sa sjednica Povjerenstva nemoguće doći. U klubu SDP-a pitamo se kakvo je to tijelo koje radi protiv interesa onih koje zastupaju? Nije reagiralo na ukidanje odluke o oslobađanju PDV-a na uvoz automobila za civilne invalide niti je išta napravilo po pitanju da se ukinuto pravo vrati. Nije reagiralo zbog dvo i pol godišnjeg nerada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nije pokrenulo pitanje o nestanku nekoliko milijuna kuna iz tog fonda odnosno gdje su ti novci završili. Također nije reagiralo po ukidanju prava na naknadu troškova za prijevoz djece s teškoćama u razvoju. Ne reagira kada tijelo vještačenja u 8 mjeseci ne održi postupak vještačenja. Nije reagiralo zašto se još nije krenulo s procesom izjednačavanja prava svih osoba s invaliditetom bez obzira na vrijeme, način i mjesto stjecanja invaliditeta. Nije reagiralo kada je donesen Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju koji je osobama s invaliditetom u imovinski cenzus ubraja osobnu invalidninu i sva socijalna primanja. Logično se postavlja pitanje koja je uloga Povjerenstva? Da li je to tijelo samo formirano da bi organizacija osoba s invaliditetom steklo privid kako odlučuju o zakonima koji se donose u njihovo ime za njih. Pitam se da li se ovaj prijedlog zakona javlja kao pokušaj prikrivanja nerada nadležnih ministarstava i Vlade koja se bave rješavanjem problema osoba s invaliditetom odnosno koji se ne bave? No, da krenem od samog zakona. U članku 7. predviđa se da pravobranitelj može sudjelovati u postupku izrade nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje pitanje od značaja za osobe s invaliditetom. Radi se o neodređenoj odredbi. Ne bi li umjesto može bilo bolje reći sasvim određeno da pravobranitelj sudjeluje u pripremi takvih propisa jer je sasvim sigurno zainteresiran za zakon u oblasti koja je u djelokrugu njegova rada. U članku 12. stavak 2. nije preciziran rok u kojem je pravobranitelj dužan izvijestiti tijela nadzora o nemogućnosti da ostvari uvid u prostorije u kojima su smještene osobe s invaliditetom. A u stavku 4. istog članka nema roka u kome je pravobranitelj obvezan izvijestiti Vladu o nepostojanju tijela nadzora, kako ni obveza da o tome pravobranitelj o tome izvijesti Hrvatski sabor. U članku 14. koristi se termin u primjerenom roku koji je neodređen. U članku 15. nema roka u kojem je pravobranitelj obvezan podnositelja prijedloga za razmatranje pitanja od značaja za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom izvijestiti o poduzetom. Itd., itd. Inače prijedlogom zakona nije preciziran postupak imenovanja pravobranitelja. Naime, stoji da će Vlada Hrvatskom saboru predložiti pravobranitelja ali nije navedeno na koji će način Vlada vršiti odabir kandidata. Mišljenja smo da se treba provesti javni natječaj. Već sam rekla da je SDP 2004. godine uputio u proceduru Deklaraciju o pravima osoba s invaliditetom koja je i u ovom sazivu Sabora i usvojena. Nakon dugih pregovora naravno sa većinom u Saboru, onda smo tek i usvojili, mi i dalje podržavamo i zastupamo prava osoba s invaliditetom i u skladu s tim predlažemo da pravobranitelj ili jedan od njegovih zamjenika bude osoba s invaliditetom, kako bi se poštovala dva značajna načela koja se promoviraju u politici SDP-a prema osobama s invaliditetom. A to je načelo pozitivne diskriminacije te načelo "O nama, uvijek sa nama"… Samo malo. kako bi se poštovala dva značajna načela koja se promoviraju u politici SDP-a prema osobama s invaliditetom. A to je načelo pozitivne diskriminacije te načelo "O nama, uvijek sa nama". Ujedno to je i na tragu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koju je Republika Hrvatska potpisala. Vjerujem da će se uvođenjem institucije pravobranitelja za osobe s invaliditetom potaknuti istraga ograničenjima i diskriminirajućim barijerama koje limitiraju slobodu osoba s invaliditetom i u njihovom punom sudjelovanju u društvu te poduzeti sve potrebne mjere koje će popraviti stanje i potegnuti pitanje odgovornosti. Inače o pitanju odgovornosti skinula sam sa jednoga foruma jedan malo komičan tekst. Kao težak invalid imam pravo svake godine na rehabilitaciju u toplicama radi očuvanja preostalih sposobnosti. Ne koristim to svake godine, nego prema potrebi. U zadnjih 6 godina bio sam 2 put. I pitanje je, kada ću opet ako moram prolaziti što sam ovaj put. Da bi došao u toplice moram stotinu puta dolaziti negdje, svojem liječniku opće prakse po uputnicu za specijalistu fizijatra. Fizijatru u bolnicu da procijeni da li mi je potrebna rehabilitacija. S nalazom fizijatra nazad liječniku opće prakse da napiše zahtjev za rehabilitaciju. Nosim taj zahtjev na komisiju da mi odobre i oni mi izdaju odobrenje 10.7. Kontaktiram toplice i šaljem im odobrenje. 40 dana kasnije toplice odgovaraju da mogu doći 4.9. a i da donesem svježe odobrenje jer isto vrijedi samo 30 dana. Idem ponovo na zdravstveno da mi komisija prepravi datum, ali oni odgovaraju da to više ne rade, nego da trebamo donijeti novi zahtjev koji će mi napisati moj liječnik opće prakse. Idem liječniku opće prakse i on mi piše novi zahtjev kojim se poziva na njihovo već doneseno odobrenje od 10.7. Nosim ponovno zahtjev na komisiju i oni mi ga odobravaju. Ali ja moram opet vode se napiti jer mi je malo suhi zrak, ja se ispričavam. Hvala i oprostite. Jer to je inače proces toliko dug da zahtjeva i pijenje vode. Nosim ponovno zahtjev na komisiju i oni mi ga odobravaju. Idem ponovno svom liječniku opće prakse da mu pokažem odobrenje i naručuje me da dođem par dana kasnije po uputnicu za bolničko liječenje. Uf, ma što je to za mene. I onako se vozim u invalidskim kolicima. Po koji put ono idem liječniku opće prakse po uputnicu. Budući da je javni prijevoz za mene nedostupan, tražim prijevoz ambulantnim kolima. Liječnik to brzo, prebrzo telefonom dogovara i kaže da je sređeno. Nekako sumnjam. Moglo bi mi se desiti da u toplice idem pješice. Konačno, uzimam uputnicu i razmišljam što da radim s njom. Da li da je iskoristim za rehabilitaciju ili da s njom neću biti prosta što piše na forumu? Jer od silne jurnjave dobio sam toliko kondicije da mi toplice više nisu potrebne. Dakle, koliko će nam biti potreban ovaj Zakon o pravobranitelju? Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HSU-a, uvaženi zastupnik Stjepan Kozina. Hvala Ovaj Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom stvara bitne karakteristike Hrvatske kao demokratske države u cilju zaštite prava osoba sa invaliditetom vezano uz dokumente Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe i Europske unije koji svojim sadržajima utvrđuju aktualna područja djelovanja i preporučuju primjenu svojih …/Govornik se ne razumije./… načela, potrebe zaštite prava i interesa u nacionalnim politikama i zakonodavstvu. Ove su potrebe istaknute u članku 52. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske gdje je propisano da je država dužna posvetiti posebnu skrb invalidnim osobama u njihovoj zaštiti i normalno uključivanje u društveni život. U tom smislu o pravima i potrebama i doprinosu osoba sa invaliditetom Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni program za poboljšanje kvalitete življenja osoba sa invaliditetom. Također je donesena nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti u smjeru unapređenja, neovisnosti, slobode izbora i kvalitete života osoba s invaliditetom. Po popisu iz 2001. vidljivo je da je u Republici Hrvatskoj ukupno ima 429 tisuća 429 tisuća 421 invalidna osoba. Ovdje meni posebno upada u oči to je bolest, invalidi rada i bolest. Mi danas čujemo da se ženama radi ravnopravnosti produžava radni vijek na 65 godina. Ja se slažem da tamo gdje je rad hobi da žene rade do 65 godina ali tamo gdje je rad nužno zlo onda tamo je i 60 godina malo previše. Ako ovdje pribrojimo da te osobe žive s obitelji, s barem još dva člana ispada da se preko milijun ljudi susreće s osobama s invaliditetom i njihovim problemima. Prava osoba s invaliditetom regulirana su u Republici Hrvatskoj propisima na različite načine s ciljem da se osiguraju prava svih osoba sa invaliditetom. Hrvatska je definirala odgovarajuće mjere osiguravanja pristupačnosti osoba s invaliditetom …/Govornik se ne razumije./… okruženju, prijevozu, informacijama i komunikacijama uključujući informacijske i komunikacijske tehnologije i sustave kao i drugim uslugama i kapacitetima otvorenim i namijenjenim javnosti kako u urbanim tako i u ruralnim područjima na ravnopravnoj osnovi da bi osobama s invaliditetom osigurala nesmetano življenje i sudjelovanje u svim područjima življenja. Prije svega odnosi se to na ceste i prijevoz. Što se tiče ceste i ostalih arhitektonskih barijera ulazi u škole, stambene zgrade, zdravstvene ustanove, ustanove javne djelatnosti i radna mjesta. Možemo slobodno reći da se osobe s invaliditetom susreću s problemima. Veoma je rijetko da su ulice odnosno nogostupi prilagođeni invalidnim osobama posebno onih u kolicima. Ovo se posebno odnosi na ruralna područja. Ulazi u javne zgrade rijetko su prilagođeni invalidnim osobama. Možemo reći da su jedino ulazi u zdravstvene ustanove dobro prilagođeni osobama s invaliditetom. Javni prijevoz nikako nije prilagođen invalidnim osobama. Autobusi kao glavno prijevozno sredstvo uglavnom imaju visoke stepenice i da bi invalidi ušli u autobus moraju se unijeti na rukama. Isto je s željezničkim prijevozima. Donekle je to riješeno nisko podnim tramvajem u gradu Zagrebu. Zato je mobilnost invalidnih osoba otežana. Bez razlike na ovu otežanost najteže je invalidskoj osobi bez invalidskih kolica. Istina da se putem Caritasa ovaj problem ublažio, međutim nije do kraja riješen. Problem je i sa djecom u redovnom školovanju gdje nema adekvatnog prilaza ni lifta ako je razred ove osobe na katu. Tu je jedina mogućnost da ovu djecu roditelji nose u razred. Da ne govorimo oko problema fiziološke potrebe djece. Ovdje moramo težiti da se osiguraju minimalni standardi pristupačnosti prostora i ostalog navedenog. Isto tako, ostalim kategorijama kao što su slijepe osobe osigurati dostupnost natpisa na pismu za slijepe osobe i zvučne semafore na svim pješačkim prijelazima. Mora se riješiti dostupnost osobama s invaliditetom, kvalitetnim pomagalima za kretanje, napravama i drugim pomagalima. Isto tako, za invalidnu osobu i automobil je ortopedsko pomagalo. Zato je potrebno da se nabava vozila omogući bez PDV-a odnosno da se isti takvoj osobi povrati. Nemogućnost navedenim pomagalima osigurati invalidne osobe, znači nepoštovanje Deklaracije o pravima osoba osoba s invaliditetom "Narodne novine" br. 40/05. Članak 3. navodi kako je diskriminacija prema osobama s invaliditetom bilo kakvo izdvajanje, isključivanje ili ograničavanje zbog invalidnosti. Ukoliko je mobilnost navedenih kategorija vrlo ograničena ili je materijalni položaj više nego loš, ukoliko država ne poduzima ništa ili gotovo ništa kako bi im se pomoglo to je onda isključivanje ili ograničavanje. Pravo na zapošljavanje osoba s invaliditetom prema propisima Republike Hrvatske trebalo bi biti dobro ali nije. Pravo osoba sa invaliditetom na rad i zapošljavanje jedno je od temeljnih ljudskih prava. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje u Hrvatskoj je prijavljeno 5 hiljada 870 osoba s invaliditetom, međutim se smatra prema udrugama invalidnih osoba da je njihov broj veći jer se mnogi ne javljaju u zavod budući prihvaćaju invalidninu od tisuću kuna. Najveće zapreke sa zapošljavanjem osoba s invaliditetom su nedovoljna informiranost tako da velika većina poslodavaca nema nikakvih iskustava sa osobama s invaliditetom kao radnicima. Poslodavac misli da će te osobe biti stalno na bolovanju. Isto tako, smatraju da bi oni trebali raditi u zaštitnim radionicama. Prema ovom navedenom pravobranitelj osoba s invaliditetom imat će veliki djelokrug rada budući je u Hrvatskom saboru 2002. godine donesen Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Članak 10. tog zakona definira da tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela lokalne i područne samouprave, javne službe, izvanproračunski fondovi te pravne osobe u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske dužni su na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru u primjerenim radnim uvjetima imati zaposlenu osobu s invaliditetom. Do 31. prosinca 2004. godine najmanje jednu osobu s invaliditetom na svakih 49 zaposlenih i tako definira sve do 2020. godine. Ova odredba nije do sada ispoštovana. Kakva je obveza istog zakona da poslodavac izdvaja u posebni fond po stopi od 0,2% koji nije zaposlio osobu s invaliditetom nije poznato koliko je sredstava prikupljeno iz te obveze i da li se ta sredstva namjenski koriste. Moramo priznati da bi dosta toga trebalo promijeniti u pristupu prema osobama s invaliditetom. Po mišljenju udruga invalidnih osoba oni i prema njihovim podacima Lejla Kiš-Glavaš, profesorica za znanost na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu putem svojih studenata iz Zavoda za zapošljavanje radila je na istraživanju o stavovima poslodavaca o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Od 1000 anketiranih poslodavaca čak 75% nema nikakvih iskustava s osobama s invaliditetom kao radnicima. Najveće zapreke su predrasude i nedovoljna informiranost o radu osoba s invaliditetom. Smatra da su tu dosta krive osobe s invaliditetom koje trebaju raditi na mijenjanju svijesti većom informiranošću. Poslodavac se boji da će osoba s invaliditetom biti puno na bolovanju. Međutim podaci govore da samo 10% osoba s invaliditetom koristi bolovanja. Svaki treći poslodavac misli da bi se osobe s invaliditetom trebale zapošljavati u zaštitnim radionicama a ne na tržištu rada. Osobe sa invaliditetom su jako motivirane za posao i trude se obavljati ga dobro i kvalitetno. Na području zdravstva i zdravstvenog osiguranja za invalidne osobe stvoriti uvjete za učinkovito djelovanje primarne zdravstvene zaštite u što se ubraja definiranje paketa paketa zdravstvenih usluga u osnovnom zdravstvenom osiguranje pronalaženjem odgovarajućih rješenja u funkcionalnoj povezanosti obiteljskog liječnika i drugih zdravstvenih radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Definiranje rada zdravstvenih radnika na razini primarne zdravstvene zaštite u ordinaciji, u kući, kućnoj njezi i rehabilitaciji osoba s invaliditetom. Osigurati pristup specijalistčkoj konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Imate na šalterima za prijem kod specijalističkih pregleda natpis da se osobe s invaliditetom, invalidskom imaju prioritet međutim u praksi je to teško ostvariti. Događa se da osobe s invaliditetom čak ni neće biti primljene na specijalistički pregled ako se kvota za taj dan popuni. U potpunosti osigurati rehabilitaciju osobama s invaliditetom, kod toga stvoriti programe za osposobljavanje i rehabilitaciju na najbližoj mogućoj lokaciji njihovog prebivališta uključujući i ruralna područja. Stvoriti primjereni životni standard i socijalnu zaštitu osoba s invaliditetom. Na tom području postoji prema saznanju udruga osoba s invaliditetom najveća nepravda. Veliki broj osoba s invaliditetom prima najčešće minimalni, minimalnu mirovinu. Posebno je potrebno napomenuti da su sredstva za tuđu pomoć i njegu već dugo godina ista. Ona se ne povećavaju iako je državni proračun mnogostruko povećan. Ovdje je vidljivo da sve osobe s invaliditetom nisu jednako ovisne o uzroku invalidnosti. U Republici Hrvatskoj ima 380 zakonskih propisa koji reguliraju položaj osoba s invaliditetom. Tu se teško mogu snaći i stručnjaci a kamoli osobe s invalidnošću. Nažalost mnogi zakonski propisi su samo na papiru, a ne ostvaruju se u praksi. Najčešće je to usklađivanje s preuzetim obvezama bilo na razini Ujedinjenih naroda ili Europske unije i njihovih standarda. Analiziramo li sve ovo moramo se složiti da je uspostava pravobranitelja za osobe s invaliditetom opravdana i nužna. Udruge osoba s invaliditetom smatraju da bi se na jedno od zamjenika pravobranitelja trebala imenovati osoba sa invaliditetom s potrebnom stručnom kvalifikacijom. Mi u Hrvatskoj stranci umirovljenika podržat ćemo ovaj zakon. Zahvaljujem. U ime Kluba HSP-a uvažena zastupnica Ruža Tomašić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub HSP-a će podržati Prijedlog zakona o pravu branitelja za osobe s invaliditetom ne zato što je to nešto super i što će to riješiti sva, sve probleme invalida nego zato što bolje išta nego ništa. I kad čitam ovo sve super, kad dođem do, na primjer u slučaju kršenja prava osoba s invaliditetom pravobranitelj što može konkretno poduzeti? Onda kaže: «U obavljanju poslova iz svog djelokruga pravobranitelj za osobe s invaliditetom ovlašten je upozoravati, predlagati, obavještavati i davati preporuke.» Strašno. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom ovlašten je nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne, regionalne samouprave, pravnim i fizičkim osobama predlagati poduzimanje mjera za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom i zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama. A dame i gospodo što ćemo napraviti? Samo mažemo oči i osjećat ćemo se da smo nešto napravili. Nismo zapravo ništa napravili. Da tu kaže da on može podnositi kaznene prijave onda bi ja rekla e sad on nešto može napraviti. A ovako mi ćemo, oni će dolaziti nama, kukat će nam. Mi ćemo im govoriti da ćemo poduzeti to i ovo, a mi zapravo ništa ne možemo. Jer ovdje, ovdje kaže što pravobranitelj za osobe s invaliditetom može poduzeti. Mi smo predlagali, predlažem i sada da pučki pravobranitelj dobije puno veće ovlasti. Da to bude jedna krovna institucija i da u tu instituciju uđu razni pravobranitelji za ravnopravnost spolova za djecu, za invalide za umirovljenike i tako dalje i da im se da veća ovlast onda se nešto može napraviti. A ovako mi ćemo slati sve pravobranitelju za invalide, a taj pravobranitelj će reći: «Pa čujte ja mogu savjetovati, davati savjete, predlagati i to vam je to.» A njima će biti kako im je i do sad. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime Kluba HNS-a uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. … /Upadica

Da ništa ne može se iz ovoga napraviti. Da se ne može kazniti. Nije to kazneni zakon. Krivo ste shvatili smisao onda zakona, ne? Ima puno ovlasti koje ima pravobranitelj iz ovoga zakona. Ali nema ovlasti kaznene što bi išlo iz Kaznenog zakona. Nije pravobranitelj policajac ili sudac

pučki pravobranitelj, pravobranitelj za ravnopravnost spolova, pravobranitelj za djecu, pravobranitelj za invalide, pravobranitelj za umirovljenike … … /Upadica: I starije osobe./ … I starije osobe. Što slijedi? Pravobranitelj za frustrirane političare. Pravobranitelj za bankrotirane tajkune ili još nešto sličnoga. Čini mi se da nismo pozorno pročitali preporuke stare 4, 5 godina date Hrvatskoj da nije dobro ili da nema dobro završiti hiperprodukcija pravobraniteljstva. Da ozbiljno razmotrimo prijedlog, da pučki pravobranitelj ima pomoćnike za pojedina područja. Prošli tjedan je kolega Arlović postavio pitanje zašto pučki pravobranitelj nema pomoćnika za zaštitu radničkih prava? Primjer, a nema. I pučkom pravobranitelju nismo dali ovlasti ovakovih posebne zaštite interesa posebnih skupina i nisam siguran i mi u Klubu Hrvatske narodne stranke nismo sigurni da je ovo najbolje rješenje, da postoji potreba da i osobe sa invaliditetom imaju mogućnost pravobraniteljske zaštite. To smo uvjereni. Ali smo uvjereni, a niti jedan argumenat od strane predstavnika Vlade nismo čuli zašto bi ovo bilo efikasnije, a mi smo uvjereni da bi bilo efikasnije da pučki pravobranitelj ima pomoćnika za osobe s invaliditetom. Bilo bi i jeftinije za državu, jer umjesto ovih 2 i pol milijuna kuna koje će novo pravobraniteljstvo koštati ovaj pomoćnik bi bio vjerojatno nešto i jeftiniji, a sva infrastruktura već i postoji. Ja sam se u uvodu našalio što zaista slijedi? Je li ćemo imati pravo odbiti legitimni zahtjev i drugih manjinskih skupina po različitim osnovama i njima reći ne, vi nemate pravo na svog pravobranitelja. Rečeno je i da ovaj prijedlog zakona kasni nekoliko godina, a recite mi koliko tek kasni Zakon o invalidskom dodatku težim invalidima? Osam godina, osam i pol godina i Vlada ni sada ne dolazi s prijedlogom ja moram reći uz pomoć nekih udruga i saveza invalidnih osoba kako riješiti pitanje invalidskog dodatka teškim invalidima. Pa se našao izgovor da nije dobro da Parlament rješava problem slijepih samo najprije ili problem gluhih, da zakon mora biti za sve invalide, a da je njih 429000, pa pa je onda nemoguće postići suglasje o različitim udrugama i savezima a posebice se tome protive oni savezi koje vode osobe koje nisu invalidi i koje tobože aktivno sudjeluju u radu povjerenstva Vlade za osobe s invaliditetom. I ako je to povjerenstvo u ovih 3 i pol godine uspjelo iznjedriti jedan jedini ovaj prijedlog kao pomoć invalidima u Hrvatskoj, onda to povjerenstvo zaista nije ni trebalo postojati. I sad ponovo pitam da li će ovo biti invalidski dodatak recimo slijepim osobama. Da li ovo povjerenstvo zna da i slijepe osobe koej su na socijalnoj skrbi primaju naknadu ili dodatak između 280 i 400 kuna, a takvih je oko 1500 gospodine državni tajniče, a oni koji su do '99. ta prava ostvarivali u mirovinskom sustavu primaju 700 kuna takvih je 4 i pol tisuće. Da se radi o slijepim građanima ove države koji po materijalnim pravima samo zavisni od toga u kojem su sustavu primaju naknade koje iznose 1:2 i pol. Da naknade od 280 kao minimalna invalidnim osobama se kreće do 3 i pol tisuće kuna. Jer u Hrvatskoj pomoć invalidu ne ovisi o tome kakav je invalid, nego kako je invaliditet nastao. I to je ključ prava. Nije bitno što ti fali, nego kako je do toga došlo. I to konstatiramo godinama u Parlamentu i umjesto rješavanja tog problema osnovat ćemo pravobraniteljstvo. Dobro. Sad ja pitam da li će taj pravobranitelj ili pravobraniteljica imati ovlasti narediti podizanje prometnih znakova da ne smetaju slijepim osobama kad šeću pločnicima naših gradova. Da li će imati ovlast narediti da sve javne institucije imaju rampe za osobe u kolicima ili liftove. Zakonska obaveza postoji. Da li će taj pravobranitelj imati pravo narediti ministru Primorcu da štampa udžbenik za slijepe učenike. Isto imaju pravo, a udžbenika nema. Da li će imati pravo narediti javnim prijevoznicima da vozila podese potrebama invalidnih osoba? Da li će imati pravo narediti Vladi da nakon 9 godina predloži Zakon o invalidskom dodatku teških invalida koji će biti jednak po stupnju invaliditeta a ne po nastanku. Što Konvencija UN-a u kojoj se pozivate u obrazloženju ovog zakona tu temu piše. Da li je UN usvojio konvenciju koju dozvoljava diskriminaciju po nastanku, a ne po suštini invaliditeta. Što u toj konvenciji piše, a Hrvatska je jedna od prvih zemalja koja ju je ratificirala. Time se hvalimo. Ali niti jedan zakon koji je doveo do diskriminacije invalida ne popravljamo nego uvodimo institut pravobranitelja. Da li će taj pravobranitelj imati pravo zamoliti recimo školski sustav da zaposli mladu ženu koja se vlastitim sredstvima školovala potpuno slijepo, diplomirala u Zagrebu, diplomirani defektolog ako se ne varam ili za rehabilitaciju i četiri godine je nitko u ovoj državi ne treba da radi sa slijepim učenicima u redovnom sustavu školovanja. Četiri godine je nitko, ni u jednoj školi, ni u vrtiću ne treba da radi na edukaciji učitelja i nastavnika koji rade i predaju slijepim osobama. Ja sam pokušao u razgovoru sa odgovornima u ministarstvu nešto napraviti. Rekli su nek ostavi broj telefona da će je nazvati s burze ako se ukaže koje slobodno radno mjesto. Pa koliko je država uložila u njeno školovanje? Sad ju ne trebamo. Da li će taj pravobranitelj imati pravo zamoliti Ustavni sud Republike Hrvatske da nakon 9 godina odgađanja donese pravorijek po tužbi invalida rada koji su bili na takozvanom čekanju, a kasnije prebačeni u invalidske mirovine koje su im 50% manje od naknade koju su do tada primali, silom zakona bez njihove volje. Je li i to doprinos položaju invalidnih osoba? Je li istina da smo morali donijeti ovaj zakon kako bi taj pravobranitelj rekao da je moguće naći definiciju teških invalida i da nije istina da ima Hrvatska 429000 invalidnih osoba u istom položaju. Jer oprostite, invalidna osoba je onaj kojemu fali jedan ili dva prsta lijeve ili desne ruke. Ali ta osoba ne treba istu skrb i zaštitu i pomoć zajednice kao potpuno nepokretna osoba, slijepa osoba, oni koji se kreću u kolicima ili koji imaju druge potrebe zbog toga. I ta brojka od 429000 je ključni argumenat zašto trebamo pravobranitelja. Koji su to invalidi? Dokle će nam brojka 429 tisuća invalida služiti kao izgovor da ne izjednačimo njihova prava u visini invalidnog dodatka. I sada, usvojili smo, ratificirali konvenciju, osnovat ćemo pravobranitelja i velimo jako skrbi o invalidnim osobama. Što mislite kakova bi bila rasprava u ovom Saboru da ovdje sjedi 152 invalida? Nasumce izabranih. Jel bi ih predstavnik Vlade saslušao što govore i shvatio ozbiljnost ili bi ostao i inzistirao na ovom prijedlogu? Uostalom, koja je udruga ili savez invalida tražio pravobranitelja kao prioritet broj 1? Tko je to od invalidnih udruga, odnosno udruga i zajednica udruga invalidnih osoba pod broj 1 tražio pravobranitelja? Ja za njih ne znam. Volio bih čuti ako zaista postoje tko su ti. Ali znam da svi na prvo mjesto stavljaju molimo vas dajte končano donesite zakon o invalidskom dodatku prema nastanku, odnosno prema stupnju invaliditeta i da on iznosi i ta prava za sve ista, bez obzira da li će biti 5, 15 ili 50% prosječne plaće. Samo da budemo u tom dijelu zaštićeni i ravnopravni. Čvrsto sam uvjeren da će i Sabor prihvatiti i ovaj drugi prijedlog za pravobranitelja za starije osobe i umirovljenike i da ćemo ih imati još 5, 6 novih. Ali na položaj, na njihova prava i način ostvarivanja oni neće utjecati. Jer nisu problem u Hrvatskoj samo zakoni, nego njihova provedba. A u ovlastima pučkog pravobranitelja piše da on upozorava, sugerira i predlaže. Od toga slijepi, nepokretni, teško bolesni invalidi tog savjetovanja, preporučivanja imaju strašno veliku korist već 17 godina. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Ratko Gajica. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, nije točan navod da je ovo hiperprodukcija pravobranitelja već je to jasan znak za nefunkcioniranje institucije. Podsjećam, praksa specijaliziranih ombudsmana je uvedena u pravnu praksu Hrvatske i legitimno je pravo u ime pojedinih skupina predlagati njihove pravobranitelje. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Ratko Gajica, u ime kluba SDSS-a. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja ću na početku reći nešto protiv čega ne mogu biti i protiv čega ne bih htio biti. Osobe sa invaliditetom imaju pravo na razumijevanje i imaju pravo da mi prema njihovom položaju i njima pokažemo senzibilitet. I tu sam načisto. Ja u vezi s ovim prijedlogom reći ću ovdje još 2, 3 stvari koje ja poštujem. Prvo, nesporan je ovaj uzvišeni cilj koji u materijalima u formi valjda obrazloženja piše posebnu skrb država posvećuje zaštiti invalidnih osoba i njihovu uključivanju u društveni život. Čini mi se da je to rečeno da je to izvučeno iz ustavne odredbe. Utoliko to ima veću snagu. Poštujem i sljedeću stvar, a to je ova zamisao kako će tome najviše doprinijeti posebno pravobraniteljstvo. Ja imam neke dvojbe koje ću ja kasnije iznijeti ali ja i ovu zamisao u obrazloženju, argumentaciji kad se o ovome govori poštujem kao legitimno pravo. Treća stvar koju ovdje spominjem kao nešto što respektiram. U prijedlogu je ugrađen i efikasniji postotak, postupak traženja nadzora nad radom državnih tijela, nakon toga izvještavanje o tome, a potom obavještavanje Vlade. Predlagatelj je ovdje pokušao ovom intervencijom napraviti neke osigurače koji su jači od onog što piše u ovlaštenjima pučkog pravobranitelja. Ja vidim u tome želju da se tu nešto uradi rukovodeći se onim strahom o komu se i ovdje govorilo da bez neke vrste osiguranja, pa i neke vrste potencijalnih sankcija da kad nešto ne ide da se ta stvar na neki način pravedno istjera do kraja. Ja to sve skupa poštujem. Ali ja ću ovdje ipak iznijeti jednu dvojbu koja koja se sastoji u sljedećemu. Prvo, hoćemo li mi ovdje biti rukovođeni ovim senzibilitetom za položaj i potrebe osoba sa invaliditetom. I kad bi se time rukovodio onda bi bez rezerve podržao ovaj prijedlog. No u mojoj dvojbi naravno ima i druga strana, a tu je, ja ću tu reći nekoliko sljedećih stvari. Dakle, osjećajem, ako mogu tako reći, smijem tako reći za racionalnost ja sa ovog mjesta mogu istaći ili ne mogu izbjeći nekoliko sljedećih pitanja. Jedno je da li je korisnije forsirati posebna pravobraniteljstva za pojedine društvene specifičnosti, svako malo izdvajati i posebno tretirati problematiku posebnih grupa, uspostavljati posebne institute zato da bismo pogurnuli zakonite mehanizme države kako bi obavljale svoj posao? A bojim se da smo otprilike na tim relacijama. Sljedeće pitanje. Hoćemo li dobiti poplavu novih instituta koji će s vremenom postati zaboravljena posebnost bez društvene težine kojoj se mi nadamo? Sljedeće pitanje. Da li će se time razvodnjavati osnovna ideja pravobraniteljstva kao dopunskog mehanizma koji će pratiti i kontrolirati društvenu praksu i zaštiti elementarna prava ljudi i odnos države i njenih organa prema građanima? A ja na ovom mjestu podsjećam da se neprestano radi o tome da li zakon, dakle mehanizam zaštite nečijeg prava funkcionira i da li u nekom drukčije rečeno država i državni organi rade svoj posao. Pa onda ako smo prisiljeni da neprestano tražimo izlaze kako ćemo podstaći državne organe da to rade, onda mi se čini da je tu stvar malo postavljena naopako. Reći ću još jedno pitanje koje za mene predstavlja, izaziva dvojbu. Hoće li se time slabiti uloga i autoritet pučkog pravobranitelja kao stanovitog korektiva društvene prakse koja je još uvijek falična na pitanjima efikasnog funkcioniranja države, osjećaja za probleme ljudi i jednakog odnosa prema svima, odgovornosti za funkcioniranje pravne države itd. Naravno, ja može se reći da ja ovdje postavljam krupna pitanja koja praksa ne može u stanovitom vremenu realizirati. Ali mi na ovom mjestu moramo postavljati ovako krupna pitanja jer se radi o mehanizmu države i jer se radi o tome da se mehanizmi države realiziraju. I ja kad pođem od ove dvojbe i od ovih pitanja bojim se, ne tvrdim naravno, bojim se da ovo što mi danas ovdje imamo kao prijedlog ne ispadne iskorak natrag. Ili netko je ovdje danas rekao ne ispadne stvar od ništa. Volio bih da to ne bude tako. Kad je u pitanju ova komparacija pučki pravobranitelji i posebni pravobranitelji reći ću slijedeću stvar, ono što znamo ali ja ovdje sada to naglašavam. Nadležnost i uloga pučkog pravobranitelja je na neki Njegova ovlaštenja izlaze iz Ustava i on bi trebao imati jaču snagu. Mi smo na ovom mjestu i sa ove govornice govorili o tome da treba mu dati podršku u ekipiranju, u stvaranju drugih uvjeta, u kadrovskom jačanju pa i u tome da mu se daju neka ovlaštenja koja on sada nema. I kad pojačate tu instituciju sa ovim korijenom u Ustavu onda mi se čini da tu ima nešto ozbiljnijeg. E sada, u komparaciji kažem sa ovim prijedlogom sada opet imam dva pitanja. Nova pravobraniteljstva ili racionalnija organizacija postojećeg sustava. I drugo pitanje, nove institucije ili novi stručni timovi. Ja se bojim da su ovo posve legitimna pitanja i da, ja sam čak uvjeren da kad bi ovo racionalnija organizacija i novi stručni timovi u postojećem mehanizmu možda dala još bolji rezultat. Zbog ovoga što sam naveo ja mislim da bi bilo dobro pogotovo zato što u našem dnevnom redu i u ovom domu slijede daljnji prijedlozi oko posebnih pravobraniteljstava i neće se oni zaustaviti samo s onim što je sada u dnevnom redu. Ja mislim da bi bilo dobro da prije uspostavljanja novih subjekata da se radi analiza s gledišta racionalne organizacije, funkcionalnosti dostignutih uvjeta rada, efikasnosti društvene podrške i cijene koštanja tog mehanizma a govorim o mehanizmu pravobraniteljstva. I prije nego uspostavljamo nove i pravimo da kažem tako grubo poplavu ja bih volio da postoji takva analiza na što će to ispasti u svim ovim aspektima. Uvjeren sam da bi nakon toga bili pametniji. Moram reći da bi i ja bio pametniji u ovoj dilemi da li za ovaj zakon da dignem ruku ili ne. Jer, ono što stalno nosim kao teret ovdje se neprestano radi o tome da li državni organi, tijela itd. uredno rade svoj posao. Koliko god govorimo o pravobraniteljstvima i instalaciji novih institucija neprestano je osnovni motiv ovo što sam sad rekao a stvaranje društvene atmosfere odmah ide uz to, bi trebala garantirati senzibilitet s položajem osoba s invaliditetom s čime sam počeo ovu priču. Volio bih da sam pametniji. Nisam baš puno ni bog zna što pametno i rekao ali ono što sam htio vi ste razumjeli. Imam dvojbu na koju nemam odgovor. Hvala vam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

nego čini mi se svi mi dakle koliko će ovo doprinijeti ili samo staviti stvari još više pod tepih. Međutim, država ne bi trebala imati razumijevanja za prava osoba s invaliditetom nego je to njena dužnost. Isto ste tako rekli da je država uspostavila, pokušala mehanizme za nadzor s osnivanjem ovog pravobraniteljstva, međutim u članku 12. stavak 4. kaže se da nema roka u kojem je pravobranitelj obvezan izvijestiti Vladu o nepostojanju tijela nadzora kao ni obveze da o tome pravobranitelj izvijesti Hrvatski sabor. Onda, zatim u članku 14. koristi se termin u primjerenom roku koji je neodređen itd. Dakle, čini mi se da ovo ipak nisu mehanizmi za nadzor.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

teška teza da se ne zna koje su udruge zahtijevale da se uvede i ovaj zakon i da se uvede pravobranitelj za osobe s invaliditetom. Ja vam moram reći da u Vladi Republike Hrvatske postoji povjerenstvo za osobe s invaliditetom i da su sve udruge, baš sve udruge tražile i ne samo da se donese ovaj zakon nego da se i uvede pravobranitelj za osobe sa invaliditetom. I mene jednostavno naprosto čudi činjenica da se to ne zna iako bi se trebalo znati. Isto tako, moram naglasiti da su ovi projekti, pilot projekti koje ste vi štovana damo iznijeli. To su pilot projekti za osobe, znači za osobnog asistenta. Mi smo znači u ovoj godini uveli jedan vrlo vrijedan projekt a to je znači osobni asistent za te osobe i tu te osobe i tu je 176 znači osobnih asistenata koji su došli u obzir i to mislim imamo sve pohvale od svih tih ljudi i od svih tih udruga koje to i govore. To bi bilo otprilike to. A sve ove prijedloge koje ste vi dali i koji bi se reflektirali na ovaj novi zakon mi ćemo pažljivo proučiti i elemente koji se mogu unijeti u zakon mi ćemo unijeti, a koji se ne mogu na žalost nećemo moći uzeti jer ovaj je Zakon rađen po najvišim principima koje momentalno sada postoje u Republici Hrvatskoj. Hvala. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Škulić. i ne zastupa kvalitetno udruge osoba s invaliditetom, to se može vidjeti uopće da se uopće ne može doći do njihovih zapisnika itd., itd. Meni je žao što državni tajnik nije dovoljno došao pripremljen na ovu sjednicu jer inače institut osobnog asistenta ne radi od ove godine, nego već dvije godine dakle, ali kao pilot projekat dvije godine, ne od ove godine, a prije toga još je bio dvije godine kao pilot projekat pa me zanima kad će konačno prestati pilot, a kad će postati zakon. **Milinović, Zahvaljujem. Riječ ima u ime kluba HSS-a uvažena zastupnica Ljubica Lalić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice i kolege zastupnici, evo tijekom rasprave o ovom Prijedlogu zakona evidentno je da Vlada u nemoći uspostave funkcioniranja pravne države zapravo pribjegava Prijedlogu Zakona o uvođenju pučkog pravobranitelja za osobe s invaliditetom kako bi se zapravo stvorio privid aktivnosti i rada Vlade u zaštiti prava osoba sa invaliditetom, jer da funkcionira pravna država, da osobe s invaliditetom mogu konzumirati svoja prava koja su im zakonom dana sasvim sigurno ne bi bilo potrebe da postoji pučki pravobranitelj koji će nadzirati da li su njihova prava kršena. Pučki pravobranitelj je zapravo naš punomoćnik, punomoćnih Hrvatskog sabora koji od nas ima ovlast da nadzire kako se poštivaju prava građana, odnosno u ovom slučaju osoba sa invaliditetom. S obzirom da ovaj Prijedlog zakona, dakle to je sasvim sigurno jedan privid, jedno zamagljivanje, a kako on ima svega 28 članaka od kojih niti jedan članak nije neka inovacija, nešto posebno izmišljeno zaista nema opravdavanja da je ta radna grupa koja je imenovana prije tri godine za pripremu ovog Zakona čak 3 godine studirala kako će izmisliti Zakon od 28 članaka uključujući dakako i završne odredbe kojima se kaže da će stupiti na snagu tada i tada. Dakle, postavlja se, mi u klubu Hrvatske seljačke stranke postavljamo temeljno pitanje razmišljajući o ovom Zakonu, a to je da li treba netko nadzirati prava osoba s invaliditetom i kako sam maloprije ustvrdila, a čini mi se i druge kolege u raspravi konstatiraju da ne funkcionira pravna država, da u tom slučaju postoji potreba za nekim tko će nadzirati ta prava, realizaciju prava, da li je to kao samostalna institucija, samostalno tijelo pučkog pravobranitelja, odnosno pravobranitelja za osobe s invaliditetom, mi smo skloni razmišljanju da se u okviru pučkog pravobranitelja imenuje pomoćnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom, pomoćnik pravobranitelja itd. kako nebismo došli u ovu situaciju stvarno već pomalo hiperinflacije pučkih pravobranitelja. Pa kad bi ti pučki pravobranitelji imali znatno drugačije ovlasti i znatno drugačije nadležnosti nego što imaju ovi dosad pučki pravobranitelji u tom slučaju mi nebismo imali ništa protiv te hiperinflacije iako bi nam ostao okus gorčine u ustima iz razloga jer oni su uistinu rezultat nemoći u uspostavi funkcioniranja pravne države. Koja je uloga pučkog pravobranitelja? Pa više puta smo čuli da je uloga pučkog pravobranitelja, to predlagatelj u obrazloženju i kaže, dakle da koordinira, savjetuje i nadzire. Ajmo pokušati izvući neke pouke iz rada pučkog pravobranitelja, iz rada pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, iz rada pravobraniteljice za djecu i tada ćemo ustvrditi, konstatirati da pučki pravobranitelj tijekom jedne kalendarske godine utvrdi da su prava određenih građana kršena, da su ih kršila državna tijela, pa imamo izvješće pučkog pravobranitelja koji je čak ustvrdio da je sudbena vlast kršila prava građana. Mi to izvješće usvajamo i šta se događa? Ništa se zapravo ne događa. Zašto se ne događa? Zbog toga što pučki pravobranitelj nema nikakve druge ovlasti nego utvrditi to kršenje prava, o tome izvijestiti Hrvatski sabor, Hrvatski sabor će prihvatiti to izvješće, a onih zbog kojih pravobranitelj postoji od toga zapravo će imati vrlo malo ili nikakve koristi. Točno je da Ustav Republike Hrvatske kaže da posebnu skrb država posvećuje zaštititi invalidnih osoba i njihovu uključivanju u društveni život. Što treba učiniti da bismo dali posebnu skrb i da bismo zaštitili prava, zaštitili invalidne osobe, a pogotovo da bismo ih uključili u društveni život. prije svega oni, njima moramo omogućiti realizaciju prava koja su im zakonom dana. To moramo. Bez toga nema zaštite invalida, a to ne trebamo izmišljati, to već postoji. Dati im prava koja su nekad imali, pri tome mislim isključivo i prvenstveno na invalide rada. Podsjetila bih dok se odvijala reforma mirovinskog sustava u sjeni te reforme mirovinskog sustava se događala i reforma invalidskog sustava, odnosno invalidskog osiguranja i u toj reformi nastradali su invalidi rada. U procesu privatizacije upravo su invalidi rada bili ti koji su ostali bez zaposlenja. Oni su tada imali naknade do 1.1.1999. godine kad su im prava prevođena, a ta prava su bila znatna manja od onih koje su imali do tada. Kako mislimo njih uključiti u društveni život, a tih invalida rada je jako puno? Da li bi bilo možda bolje i da li trebamo i razmišljati da vratimo one kategorije u radno zakonodavstvo koje su postojale prije, a to je mogućnost rasporeda na drugo radno mjesto, mogućnost prekvalifikacije, skraćenog radnog vremena itd. Ja mislim da bismo na taj način tim osobama s invaliditetom puno više pomogli nego uspostavili jednu instituciju koja će nadzirati, koordinirat i savjetovat. Mislim da su tu da daleko veće mogućnosti države u zaštiti ali i u uključivanju u društveni život. Nadalje, osim dakle omogućavanja konzumiranja danih prava za zaštitu i posebnu skrb osoba sa invaliditetom potrebno je provoditi i strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom mada je ona manjkava, ali unatoč toga što je manjkava takva strategija se ne provodi. I kad rezimiramo ove tri godine ovog mandata onda ćemo vidjeti da se donijela strategija od 2003. do 2006. godine prema izvješću ona nije provedena i nije u cijelosti provedena. Sada je u pripremi neka nova strategija od 2007. do 2012. godine. Pred kraj mandata dolazi prijedlog zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom, a kad uzmemo izvršenje proračuna Republike Hrvatske onda ćemo vidjeti da ona ministarstva koja su osigurala sredstva za realizaciju programa olakšavanja položaja osoba s invaliditetom nisu realizirana u nekim stavkama čak sa sramotnih 2,6% su realizirana. Dakle ako postoji vizija zaštite i posebne skrbi o tim osobama, ako postoji vizija i programi za njihovo uključenje u društveni život onda se moraju realizirati ona sredstva i na taj način mi ćemo zaštiti te osobe više nego na ovaj način. Međutim dakako da će Hrvatska seljačka stranka, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati ovaj prijedlog u prvom čitanju. Međutim s obzirom da nismo očito osamljeni u svom načinu razmišljanja da i neki drugi klubovi razmišljaju na isti način kao što razmišljamo i mi, dakako da očekujemo od predlagatelja da do drugog čitanja razmotri tu mogućnost kako bi se na puno kvalitetniji način zaštitila prava i dala posebna skrb i uključenje u društveni život nego što je to na ovaj način kako je ovdje predviđeno. Nadalje, osim dakle te potrebe uključivanja u društveni život već postojećih osoba s invaliditetom, mislim da bi Vlada Republike Hrvatske, a posebice i pravobranitelj na svojim koordinacijama mogao ukazati na potrebu zaštite prevencije od nastanka invalidnosti. Prevencije od zaštite invalidnosti. Ukoliko smo u kontaktu sa osobama koje imaju danas sreću raditi, vidjet ćemo da su ti, da je taj posao u takvim uvjetima rada koji graniči sa zdravstvenom sigurnošću i da je vrlo vrlo veliki rizik i opasnost od nastanka invaliditeta. Dakle ako i prevencijom spriječimo nastanak invaliditeta dakako da smo jako puno učinili. svojedobno je postojalo u Hrvatskoj čak 39 zaštitnih radionica u kojima su radile osobe sa invaliditetom. Izmjenom zakona ovdje u ovom mandatu, u ovom Hrvatskom saboru invalidi su na tržištu rada izjednačeni sa ostalim

što poslodavci izbjegavaju osobe s invaliditetom i daju prednost građanima koji toga invaliditeta nemaju. možda bi bilo dobro razmisliti i o tome, da se neke stvari koje su se u povijesti pokazale dobrima, da se ponovo vrate. Dakle na koncu u jednoj rečenici želim reći, mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona, iako od njega ne očekujemo ništa jer je on i jest ništa, ali smo dali nekoliko prijedloga realizacijom kojih prijedloga se daleko bolje mogu zaštiti osobe s invaliditetom i dati im mogućnost uključenja u društveni život. Hvala.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ispravila bih kolegicu koja je rekla da Vlada donosi ovaj prijedlog zakona da bi se stvorio privid rada Vlade sa osobama s invaliditetom. Ja neću nabrajati šta je ova Vlada učinila, ali kolegica može pogledati na internetske stranice pa primjer financiranja udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini, financiranje osnovne djelatnosti udruga osoba s invaliditetom, dalje uz područje zdravlja, športa, rekreacija, osiguravanje zdravstvene zaštite, rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju koje se odgajaju u redovnim posebno odgojnim obrazovnim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, mjere osiguranja sredstava za najpovoljnije uvjete kreditiranja samozapošljavanja osoba s invaliditetom, osiguranje sredstava za najpovoljnije uvjete kreditiranja samozapošljavanja osoba s invaliditetom djelovanja u poticaj malog gospodarstva, osiguravanje pristupačnosti u sustavu zdravstva, opremanje rehabilitacijskog centra funkcionalnim pomaganja, osiguravanje pristupu sustavu kulture itd. po svim ministarstvima, a da ne govorim o sredstvima koja su utrošena. Prema tome kolegice zaista je ružno da ste ovakvu rečenicu izgovorili. Vlada želi osnažiti promicanje prava osoba sa invaliditetom, a kolegica je navela već niz mjera pa ja to neću ponavljati. Zatim rekla je da je ustvari pravobranitelj da je njegova zadaća nadzirati prava osoba sa invaliditetom. U članku 2. piše da ona štiti, prati i promiče prava osoba sa invaliditetom. Također je iznijela da su osobe sa invaliditetom izjednačene kod zapošljavanja što isto tako nije točno da postoji niz poticajnih mjera kod zapošljavanja osoba sa invaliditetom od obrazovanja zaposlenih osoba sa invaliditetom, sredstava za prilagodbu radnog mjesta i uvjeta rada, naknade razlike zbog smanjenja radnog učinka, sufinanciranje troškova osobnog asistenta i niz drugih mjera. gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ujedno gospodine državni tajniče mogu vam reći da smo se malo namučili moja kolegica Gordana Sobol i ja dok smo pronašli od kada ste vi u Ministarstvu obitelji i od kad ste zaduženi za prava osoba s invaliditetom, nemojte nam to uzeti za zlo molim vas, tako jer jednostavno volimo vidjet s kim komuniciramo. Inače, što se tiče Zakona o pravima osoba s invaliditetom mogu vam reći svašta piše i svašta je pisalo svugdje. Ali koliko se izvršava, e to je druga priča, drage moje kolegice. Prema posljednjem popisu stanovništva već smo čuli da u Republici Hrvatskoj živi negdje oko pola milijuna osoba s invaliditetom. Od toga ih je 4% stradalo u prometnim nesrećama, 10% u Domovinskom ratu. 24% na radu i to je ono najtužnije dakle, gdje su mnogi ljudi koji su ostali bez posla '90. zbog nezakonite privatizacije prevedeni u invalide rada. A 8% su invaliditet stekli rođenjem. U invalidskim kolicima se kreće 7 tisuća 201 osoba. Slijepih osoba u Hrvatskoj je oko 5 tisuća, a osoba s intelektualnim teškoćama oko 120 tisuća. 12 tisuća 488 je trajno nepokretnih dakle onih koji leže u krevetu. Iz svega navedenog to je negdje oko 10% populacije Republike Hrvatske. Osobe s invaliditetom su specifična kategorija stanovništva čija se prava, obveze i odgovornosti reguliraju u preko 270 različitih propisa. Dakle, radi se o području u kojem se na minimalno 270 mjesta mogućnost nepoštovanja tih prava, njihovog kršenja ili onog najgore što nam se najviše i događa a to je ignoriranje tih prava. Zakoni su nam divni. Među boljima u Europi. Imam mnoštvo prava, mnoštvo povjerenstava, ureda, radnih skupina koji se bave pitanjem osoba s invaliditetom ali ništa ne funkcionira kako bi trebalo. I tu je problem. Ne možemo govoriti o sustavu zaštite ako ih provodimo kroz pilot projekte na uzroku od stotinjak osoba. Što je s cjelokupnom populacijom osoba s invaliditetom kojima je potrebna ista vrsta pomoći s istim kriterijima? Zašto utjecati na pravo izbora odnosno osoba s invaliditetom mora biti članica jedne od udruga da ostvariva svoje pravo? Da li se pravo zasniva na osnovi invalidnosti ili na osnovu članstva? Počevši od osnovne zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom, obrazovanja itd. Sve Sve je na granici sive zone. Jednostavno žalosno ali istinito. Međutim ja ne bih dugo jer sam puno toga rekla u ime kluba. Mene je na neki način način malo danas iznenadila gospođa ministrica u prijepodnevnoj raspravi odgovarajući na izlaganje kolege Pančića. Rekla je da je ministarstvo kupilo oko 300 automobila za hrvatske ratne vojne invalide prve kategorije. Rekla je da automobili život znače. Slažem se sa gospođom ministricom i podržavam taj dio. Svugdje u svijetu veterijanska populacija ima specifičan status. I to je uredu. Zar nije onda licemjerno ne kupiti, ne da se kupi auta za najtežu skupinu civilnih invalida, već im ukinuti i minimum prava odnosno ukinuti pravo na oslobađanje plaćanja PDV-a na uvoz automobila koji su kupili svojim novcem? Hvala lijepa.

po meni ste izvrsno definirali stanje i sa jednom jedinom rečenicom a to kaže, svašta se piše a malo se realizira. I to jest temeljni problem u Republici Hrvatskoj ne samo u u ovom segmentu nego uopće u društvu. Kod nas su zakoni stvarno gledajući, po zakonima su prava velika. A ako se ta prava nabrajaju kao što smo imali maloprije mogućnost saslušat, onda su ta prava zaista ogromna ali se malo od toga realizira. Ali, Vlada je neažurna u potrebi rješavanja nekih vrlo važnih pitanja koji za invalide život znače. Recimo, imali smo ukidanje odredbe prema kojoj su invalidi ili osobe s invaliditetom oslobođene plaćanja naknade cestarine u registraciji, cestarina i mostarina. Došlo je do isteka roka međutim, Vlada nije našla za potrebnim da izmjeni ne svoju omašku. Ona je to htjela jer smo pri donošenju zakona i ukidanju te odredbe ukazivali na to da će se dogodit to i to i ukazivali da osobni automobil automobil za invalida koji ima invalidnost nogu 80% ili 100% nije luksuz. Nego je potreba. Međutim, Vlada je bila nemarna i oni nisu čak ni taj članak zakona izmijenili. Onda kad smo mi išli sa izmjenom zakona onda su predložili dakako odbijanje zakona da bi na koncu u zadnjem trenutku. Dakle, imamo s jedne strane tragediju neprovođenja zakona a isto tako ne ažurnost Vlade sa ažuriranjem rješavanja vrlo važnih pitanja i problema u samim zakonskim propisima. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Hvala gospodine predsjedniče. Uvažena kolegice Lalić, ja se slažem u potpunosti s vama. Ne samo da možemo mi nabrojati dakle 270 zakonskih odredbi mi ih možemo ovdje sve deklarativno lijepo nabrojati. Međutim, evo upravo i vi ste uočili taj problem o njihovoj provedbi. Kao prvo Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Nažalost, kada sam imala raspravu ovdje u Saboru, što je najtužnije upozorila sam na taj problem od nestanka novca od nefunkcioniranja fonda. Ministar nije našao potrebu niti da odgovori dakle ignorirao je to kao problem. I ne možemo onda govoriti o mjerama poticajnog zapošljavanja ako ministar se ne nađe niti prozvanim da me demantira. Dakle, znači tu nešto ne valja. Isto tako u izjednačavanju prava. Osnovana je radna grupa prije nekoliko godina, početkom 2004. I ona je sama sebi svrha. Dakle, mi ne možemo govoriti onda o politici, o sustavu politike prema osobama s invaliditetom i o unapređenju kvalitete života. Samo možemo govoriti o šumi propisa koji su sami sebi svrha i neprovodivi. Hvala. Poštovana zastupnica Ruža Lelić. Izvolite! Prijedlog zakona o pravobranitelju osobama s invaliditetom. Vidimo da je tih osoba kod nas ima oko 10% što se uklapa i u prosjek drugih europskih zemalja. Kada gledamo strukturu osoba s invaliditetom onda vidimo da ustvari imamo invalide rada zastupljene sa 25,41% i bolest 45,97%. Zatim bi svakako treća grupa je invalidi Domovinskog rata. I ustvari kada gledamo sve ove grupe invaliditeta onda možemo zaključiti i ustvari ono što trebamo raditi je na prevenciji. Prevenciji svih invalida, od invalida rada, invalidnosti uzrokovane bolešću do invalidnosti od rođenja i one se mogu prevenirati pravilnim praćenjem trudnoće i kasnijim razvojem, prometnih nesreća i svih drugo. Znači naša težnja treba biti i usmjerena isto tako na prevenciju svih vrsta invalidnosti. Kada govorimo o invalidima rada svakako da je njihov broj ovoliki i zbog promjene, i zbog zakonskih regulativa koji su tada, koji Ovdje se izreklo mnogo konstatacija da ustvari na tom polju nije napravljeno ništa ili gotovo ništa. Sigurno da nije napravljeno dovoljno, ali je ipak napravljeno. Pa evo kada govorimo i o osobnom asistentu 2006. godine za te namjene je izdvojeno 3 milijuna kuna, a 2007. znači obuhvaćeno je 186 osoba i 8 milijuna i 600. Tu mjeru zaista pozdravljaju invalidi kojima je ona potrebna i taj proces treba prijeći od pilot projekta na pravo zakonsko rješenje i da se svim tim kojima je potrebno osigura. Ja mislim da je to veliki, veliki napredak i veliko dostignuće i mislim da mnoge naprednije zemlje od nas nisu uspjele to pitanje riješiti. Kada je u pitanju zapošljavanje svakako da je to jedna od bitnih kategorija u kvaliteti života za invalidne osobe. Vidimo da se godišnje zaposli oko tisuću i 100 osoba koje su evidentirane na Zavodu za zapošljavanje. Da se najčešće zapošljavaju u obiteljskim obrtima i malim poduzećima ili zaštićenim radionicama. Ja bih se ovdje osvrnula, mislim da zaista zaštićene radionice mada mi želimo da se osobe sa invaliditetom budu uključene u sustav, ali u zaštitnim radionicama mislim možda i najlakše se snalaze i najlakše pronalaze posao. Pa ja sam i sama kao ravnatelj ustanove poslovala sa poduzećem «Lada». Zatim vidim ovdje su navedene u, da slijedi ustanova za profesionalnu rehabilitaciju … /Govornica se ne razumije./ … Zagreb. Znači ja bih se zaista založila da se ovakvim ustanovama koje su specijalizirane za to da se i i pomogne da one mogu uredno funkcionirati jer su mi se i obraćali da imaju velike poteškoće u funkcioniranju. Ipak u tom fondu koji je osnovan za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom vidimo da ipak se ta sredstva koja su namijenjena za te svrhe bitno povećavaju. Pa tako su od 2004. godine poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invalidnim, osobe sa invaliditetom i sa samozapošljavanjem dodijeljeno je 8 milijuna kuna. U 2005. je napravljen mali pomak na 9 milijuna kuna. Međutim u 2006. 20 milijuna kuna. Znači ipak je napravljen jedan pozitivni pomak što svakako kada je u pitanju osobe sa invaliditetom da je zapošljavanje po svim vidovima itekako itekako važno. No ono što bih htjela reći, što se, što je pomak i što se sada provodi to je u reformi sustava socijalne skrbi koji se isto odnosi na osobe sa invaliditetom gdje se radi na deinstitucionalizaciji i svim drugim vidovima koje to obuhvaćaju. Prema tome da zaključim u ovom izvješću svakako ima puno, puno provedenih mjera. Neke djelomično, neke u potpunosti, neke ni nisu provedene. Zato je to i Nacionalna strategija jedinstvene politike osobe s invaliditetom za 2006. ići će i dalje. nadopunjuju, da se provode međutim sigurno nije jedino Ministarstvo, jedino Vlada koja to može osigurati. Nego su to i jedinice lokalne samouprave i županije i svi drugi koji u tome mogu pridonijeti pa i naša podrška ovdje. Zahvaljujem. Poštovana zastupnica Gordana Sobol. Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja neću danas govoriti o eventualnim mojim dilemama da li je u Hrvatskoj na djelu inflacija pravobraniteljstava? Ja još uvijek mislim da nije, ali svaki zahtjev koji dolazi iz bilo koje strane pa da li to dolazi od udruga ili od nekog drugog samo pokazuje ustvari da na određenim područjima se zakoni, strategije i ono što imamo zapisano i kroz naša ustavna određenja ustvari ne provode. Netko je, netko je od rasprava danas rekao da je u biti ovaj Prijedlog zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom nastavak ustvari dosadašnjeg rada kada je u pitanju provođenje ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom. Ako je to tako onda ja dižem obadvije ruke protiv. Ali ja ću ipak podržati Prijedlog ovoga zakona zato što ponavljam smatram da je pravobranitelj za osobe sa invaliditetom potreban upravo iz razloga što se zacrtane strategije i ono što bi trebalo raditi i Povjerenstvo za provođenje strategije za osobe s invaliditetom, ali ono što je zapisano u deklaracijama iz zakona u Hrvatskoj, u Hrvatskoj ne provodi. Ono što bih htjela posbeno u svojoj raspravi upozoriti a to je nešto, na nešto to je što se zove Fond za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Reče kolegica Lelić prije mene kako je kad je u pitanju ovaj Fond ipak napravljen nekakav pomak kad se promatraju količina sredstava koje je taj Fond imao na raspolaganju za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Najprije je postavljam pitanje, ja moram reći da nigdje nisam uspjela pronaći relevantan podatak o tome koliko je osoba sa invaliditetom zaposleno na osnovu tako prikupljenih sredstava recimo prošle godine 2006. ili 2005. ili 2004. godine. Drugo što treba reći kad je u pitanju ovaj Fond i kad se govori o milijunima kuna koje je taj fond imao na raspolaganju onda treba postaviti ovakvo pitanje: Zašto svake godine rebalansom proračuna se umanjuju sredstva koja su početkom svake godine u Državnom proračunu predviđena za funkcioniranje Fonda? Dalje što treba reći oko toga Fonda a to je da je tek otprilike unutar nekih godinu dana odnosno sam Fond je funkcionirao dvije i pol godine bez čelne osobe. Pa i to govori dovoljno o odnosu Vlade prema problematici osoba sa invaliditetom i potrebi njihovog zapošljavanja. Za 2006. godinu u Proračunu je bilo predviđeno 37 milijuna kuna. E sada obzirom da se taj Fond puni sa, i to zakonom dakle s 0,1% od iznosa koji se izdvaja za mirovinsko i zdravstveno osiguranje svih hrvatskih zaposlenika te dodatnim dotacijama iz Proračuna ispalo je ustvari da je za prošlu godinu taj Fond trebao dobiti nekakvih 70 milijuna kuna. Nikada iz Ministarstva financija nitko nije objasnio zašto ti novci nisu uplaćeni u taj fond kao što naravno nije objasnio niti kuda je i u koje svrhe je potrošena ta razlika, mada je istina došla u stvari iz Ministarstva financija jedno objašnjenje da fond eto nije profunkcionirao u smislu obavljanja poslova koje ima predviđene zakonom pa onda se u stvari iz tih novaca financiraju neke druge aktivnosti u okviru drugih ministarstava i tijela državne uprave kao što je to Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji i međugeneracijske solidarnosti, a koje su vezane uz poboljšanje društvenog i socijalnog statusa invalida. Obzirom da je ovdje državni tajnik pretpostavljam upravo zadužen za problematiku osoba sa invaliditetom, jer inače ne bi branio ovaj prijedlog zakona, onda ja molim da pokuša u završnoj riječi dati na ovo pitanje koji su to projekti koji su eto od ovih novaca koje je trebao imati fond financirani, a da se odnose na poboljšanje života, odnosno socijalnog statusa invalida. Nadalje što se također postavlja pitanje kada se radi o tome što radi u stvari i što se financira sa tim novcima iz fonda. Ovaj podatak da u biti se ne može dobiti točan podatak koliko je u stvari novo zaposlenih osoba sa invaliditetom definitivno ostaje konstatacija koja je u stvari i posredno izrečena i iz samog fonda, odnosno ljudi koji sjede u Upravnom vijeću Fonda, da su se u stvari dijelila sredstva za pomoć tvrtkama koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Drugim riječima to bi značilo ili valjda se pokrivaju dugovi u kojima su te tvrtke bile ili su se u stvari dotirale dotirale te tvrtke na neki način da oni koji su već zaposleni da ne izgube posao. Dakle, problematika Fonda je takva da ja osobno sam jako uvjerena da će novi pravobranitelj ili pravobraniteljica za osobe s invaliditetom imati posla. slijedeće na što bih htjela upozoriti, odnosno na neki način postaviti i javno pitanje, a to je pitanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u državnim tvrtkama u našim ministarstvima, ustanovama, institucijama, pa evo recimo i u instituciji kao što je ovaj Hrvatski sabor. Naime, ja podsjećam da negdje je bila odnosno još uvijek je sada obaveza da se na svakih 49 zaposlenih zapošljava i jedna osoba sa invaliditetom kada su u pitanju državne tvrtke i institucije, podsjećam da od 1.1.2008. godine se taj broj u stvari smanjuje na, do 31.12.2008. trebat će zaposliti najmanje jednu osobu sa invaliditetom na 32 zaposlena, a 2020. godine bi trebalo zapošljavati najmanje jednu osobu sa invaliditetom na 16 zaposlenih. Ja recimo pokušavam se prisjetiti, odnosno postaviti sama sebi pitanje. Mi smo ovdje saborske zastupnice i zastupnici pa na primjer postavljam ovako javno pitanje službama, odnosno tajniku pretpostavljam Hrvatskog sabora da li recimo u Hrvatskom saboru se poštuje ova odredba zakona. Dakle, da na svakih 49 zaposlenih imamo jednu osobu zaposlenu, zaposlenu, jednu osobu sa invaliditetom ili možda da priupitam Ministarstvo financija odnosno ministra Šukera da li u njegovom ministarstvu se poštuje ova zakonska odredba. Ako se poštuje, odnosno ako on kaže da je on upravo na tu namjenu utrošio onaj višak sredstava za koje nitko ne zna gdje su ja mu na neki način opraštam i u konačnici ja molim ja molim ovako javno, ne samo u svoje osobno ime, a vjerujem da će se kolege saborski zastupnici i zastupnice sa time složiti da makar u ovoj godini i prije promjene vlasti se omogući našoj kolegici koja sjedi ovdje do mene da kao i svi mi ostvari svoje pravo da kad govori u ime kluba govori sa ovog mjesta ovdje sa govornice. To prvo. I drugo, bilo bi također poželjno da Hrvatski sabor bude na neki način hajde da tako kažem preteča kad već ne može drugačije, onda makar da kad su u pitanju invalidi i kad su u pitanju toaletni prostori u Hrvatskom saboru da ne bude da jedino oni imaju unisex toaletni prostor. Svi mi imamo svoje razdvojene muške i ženske, ali koliko ja znam kad su u pitanju osobe s invaliditetom bez obzira na spol svi koriste onaj jedan jedini toaletni prostor ovdje u Parlamentu. Ovo nije kritika. Ovo je jedna zamolba, jer čini mi se da bismo to mogli učiniti u ovoj godini. Hvala lijepa. U čemu je problem ne bih htio, nego da li su to tehnološke ograničenosti ili uvjeti za raspravu sa govornicom. Je li se o tome radi? Pa koliko je meni poznato ispada da se o tome radi, jer ako sad kolegica Škulić dođe sa kolicima do tamo, hoće li se nju čuti, odnosno neće ju se vidjeti, prvo je se neće vidjeti jer je ova pozornica, odnosno govornica, pardon govornica toliko visoka a nije predviđeno da se eventualno negdje sa strane može sa kolicima doći i da se može govoriti. To možda izgleda onako nama a drugima nevažno, ali mislim da je u biti jedan od načina pokazivanja odnosa našeg prema osobama sa invaliditetom. Ja bar nastojim u Hrvatskom saboru što se tiče osoba sa invaliditetom ili posebnim potrebama da se učini sve što je moguće da bi se na dostojanstveni način omogućio obavljanje posla. Pa molim vas kolegice Šulić izvolite. Mene zanima to upravo sada da to malo kažemo par riječi oko toga jer ste potaknuli vi. Hvala gospodine predsjedniče što ste mi pružili mogućnost. Inače, mogu javno priznati da ste vi osoba koja ima puno razumijevanja dakle i više-manje podržava sve ono što ja predložim. Dakle, na sve one probleme na koje ja naiđem vi ih pokušate zajedno sa stručnim službama Sabora riješiti. Međutim, da bi se baš na tragu ovoga što je kolegica Sobol rekla da bi se ispoštovalo načelo jednakih mogućnosti također i ja predlažem jednostavno da se postavi mikrofon kada ja govorim u ime kluba. Nije potrebna nikakva niti veća, niti manja, niti visoka, niti premala govornica samo mikrofon. **Šeks, Vladimir E, ovo drugo ćemo isto vidjeti. Molim? Kakvo to telefoniranje sad? Poštovana zastupnica Biserka Perman. Izvolite. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Vjerujem da svi slažemo da treba zaštiti prava i interes osoba sa invaliditetom. No, čini mi se nažalost da je potpora zaštiti prava invalidnih osoba u svakodnevnom životu vrlo često samo deklarativne naravi. Naime imamo Nacionalni program za poboljšanje kvalitete života osoba sa invaliditetom. Imamo Nacionalnu strategiju jedinstvene politike za osobe sa invaliditetom i niz propisa temeljenih na ovom programu i strategiji kojima bi trebala biti zaštićena prava invalidnih osoba. Negdje sam naišla na podatak da ih ima čak 280. Također imamo mnoga tijela državne uprave zadužena za njihovu provedbu. Reklo bi se na prvi pogled da u Republici Hrvatskoj invalidima teče med i mlijeko i da su njihova prava odista na visokoj razini. No, svakodnevica govori drugačije. Osobe sa invaliditetom vrlo često nailaze na brojne prepreke ne samo fizičke naravi u smislu pristupa pojedinim objektima, evo čuli smo sada i pristupa ovoj govornici, dakle pojedinim objektima, institucijama i sredstvima javnog prijevoza, nego i na nerazumijevanje ostalih građana za njihove teškoće i probleme. Najžalosnije je nerazumijevanje radnika u javnim službama, često upravo onih koji bi trebali invalidnim osobama biti na usluzi i olakšati im svakodnevni život. Nedavno smo na televiziji imali priliku vidjeti reportažu o psima vodičima za slijepe osobe u kojoj je slijepoj osobi bio onemogućen pristup u autobus gradskog prijevoza sa svojim psom. Tek nakon intervencije policajca vozač je primio putnika, naravno i njegovog psa. Takvih i sličnih primjera u svakodnevnom životu ima jako puno i prije svega odnose se upravo na službenike u javnim službama. Zato mislim da će uvođenje institucije pravobranitelja za osobe sa invaliditetom pomoći u zaštiti njihovog digniteta i prava kao i sustavnom praćenju provođenja postojećih propisa. Nažalost i u ovom važnom segmentu civilizacijskog uređenja i funkcioniranja društva u cjelini ima onih koji izražavaju sumnju mogućnost politizacije i manipulacije institucijom pravobranitelja. Možda su djelomice u pravu ako se prisjetimo nedavnih rasprava kroz javne medijske prezentacije i saborske odbore o uvođenju zdravstvenog, odnosno seksualnog odgoja u škole u koje se aktivno uključila i pravobranitelja za djecu i doživjela javno diskriminiranje i osporavanje stručnosti od strane ministra zdravstva i to samo zato jer je izrazila stav, odnosno mišljenje različito od onog kojeg su zastupala nadležna ministarstva, dakle upravo od onih institucija sustava koje su trebale uvažiti i raspraviti njezine primjedbe kao stava druge institucije tog istog sustava. I opravdane primjedbe Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukazuju da ovaj Prijedlog Zakon sadrži niz odredbi koje nisu jednoznačno definirane pa izražavaju samo deklarativnu potporu rada i ovlastima pravobranitelja. nisu jasno definirane sankcije u slučaju neprovođenja odredbi iz ovoga predloženog zakona. Bojim se stoga da i ovo ne bude jedan od akata koji je donesen da bi su udovoljilo zahtjevima i aktima Ujedinjenih nacija i ali bez stvarne želje da se problemi osoba sa invaliditetom trajno i efikasno riješe. U prilog ovoj mojoj bojazni govori i ocjena potrebnih sredstava za provođenje ovog zakona. Naime u predviđenih 2 i pol milijuna kuna za Ured pravobranitelja milijun i 860 hiljada je planirano za zaposlene, tekuće održavanje i kapitalna ulaganja, a 640 hiljada za najam prostora, materijal, komunikacije, informiranje, stručno usavršavanje, literaturu, seminare, savjetovanja, promidžbu, intelektualne usluge, međunarodne članarine i službena putovanja. U tim iznosima teško je, zapravo potpuno nemoguće pronaći sredstva za stručnu pomoć pravobranitelja u konkretnim slučajevima na koje nailaze osobe sa invaliditetom i koja bi im omogućila efikasnost i kvalitetno obavljanje svoje dužnosti. Neću posebno naglašavati pojedine odredbe, odnosno članke, ali se nadam da će zakon u konačnom prijedlogu teksta u drugom čitanju otkloniti naznačene nedostatke kojih je bilo dosta u ovoj raspravi i biti zaista i efikasan stvarni, a ne samo deklarativni doprinos lakšem životu osoba sa invaliditetom i podržavam njegovo donošenje. Na kraju jedna tehnička, čisto praktična primjedba. Kako bi izbjegli povredu ravnopravnosti spolova i već nazivom ovog zakona prejudicirali spol osobe koja će obavljati ovu važnu funkciju predlažem da se naziv zakona i same institucije promijeni na način da se ne spominje spol osobe nego ime institucije pa bi ovaj akt trebalo nazvati Zakon o pravobraniteljstvu za osobe sa invaliditetom, a na isti način bi bilo dobro i trebalo promijeniti i nazive ostalih institucija iz zakona koji se odnose na ostala pravobraniteljstva u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Marijan Mlinarić. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Poštovana zastupnika Jelena Pavičić Vukičević. Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Stjepan Bačić. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Već je puno rečeno o razlozima donošenja ovoga zakona. Međutim ono s čime se svi skupa slažemo da je svaki danom odnosno na razini naše države sve više osoba sa invaliditetom. I bez obzira na razinu društva nažalost ima ih bez obzira na to sve više. Briga za osobe sa invaliditetom važan je zaista dio i socijalne odgovornosti ovoga društva. I cilj nam je svima poboljšati kvalitetu osoba sa invaliditetom kako bi imali zaista sva, svi jednake mogućnosti i prava u ostvarivanju svojih prava. Ako pogledamo međunarodne ugovore, međunarodne konvencije tu kažemo da ima 270 kojekakvih različitih propisa. Međutim u svim tim međunarodnim ugovorima govori se o osobama sa invaliditetom. Isto tako bile su pred nama i načela i političke smjernice sadržane u Svjetskom program u aktivnosti koje se odnose na osoba sa invaliditetom te standarda, pravila o izjednačavanju tih mogućnosti u smislu utjecaja na unapređenje, formuliranje, ocjenjivanje političkih stavova, planova, programa i aktivnosti kako bi se na regionalnoj i međunarodnoj razini izjednačile mogućnosti osoba sa invaliditetom. Isto tako akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja društvu osoba sa invaliditetom govori o poboljšanju kvalitete života osoba u u Europi 2006. do 2015. godine pa je i to bila jedna od podloga donošenja ovih zakona kao i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom UN-a koju je Republika Hrvatska potpisala 30. ožujka. Sjećamo se i Deklaracije o pravima osoba sa invaliditetom koja je donešena upravo u ovom Hrvatskom saboru. Međutim unatoč svim tim donešenim različitim dokumentima i nizom propisa za koja su zadužena brojna tijela državne uprave, osobe sa invaliditetom na žalost suočavaju se sa zaprekama u društvu i često puta vidimo i sami da nisu ravnopravni sa drugim zdravim osobama. U literaturi primjeri su da žene i djevojčice sa invaliditetom često su izloženije nasilju, nailaženjima na neprilagođene građevne prostore itd. Međutim ova Vlada zaista kontinuirano pruža podršku u afirmaciji prava i unapređenju politike za osobe sa invaliditetom. Primjeri su od osiguranja sredstava za prilagodbu učenika za slijepe i slabovidnu djecu što je ovdje rečeno da Vlada nije učinila, a učinila je. Kontinuirano provodi programe edukacije savjetovanja za samozapošljavanje gluhih žena. Uvela je institut osobnog asistenta prema pilot projektu. Provodi projekt pristupačnosti, izradila je program sustavne psihosocijalne podrške djeci koja skrbe za roditelje sa invaliditetom, pokrenula ostale pilot projekte, a primjer evo iz Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti recimo kod izrade

kuna i samo iz tog ministarstva, dok recimo iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za 97 projekata udruga osoba sa invaliditetom u 2005. godini osigurano je preko 5 milijuna kuna, za programe 56 udruga osoba sa invaliditetom u 2006. godini osigurano je 9 milijuna i 900 kuna, a za 80 projekata udruga osoba sa invaliditetom osigurano je preko 6,5 milijuna kuna. Ono što u svom gradu od kuda dolazim zaista je uspješan primjer ugradnje dizela prigodom adaptacije jedne povijesne građevine, zgrade vojarne u Bjelovaru, gdje su liftovi ugrađeni u dvorišni dvorišni aneks ili primjer prisutne rampe izvedene na zgradi gimnazije u Bjelovaru kao i rampe na policijskoj upravi u Bjelovarsko-bilogorskoj Dakle imamo veliki broj primjera, ali da to ne nabrajam, dakle iz svega izvedenoga i navedenoga institut pravobranitelja imao bi zaista koordinativnu, nadzornu i savjetodavnu ulogu. Prateći provođenje zakona, propisa, međunarodnih ugovora, surađivanje s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne samouprave zaista vjerujem da će pravobranitelj za osobe sa invaliditetom doprinijeti još većoj senzibilizaciji javnosti o pravima osoba sa invaliditetom te doprinijeti i unapređenju kvalitete života. Ono što bih htjela naglasiti, a to kako senzibilizirati javnost i kako ne samo prozivati državne ustanove, ne prozivati samo Vladu, krenimo od preventive, a preventiva znači od obitelji, od vrtića i škole na dalje. Kada postanemo toliko senzibilizirani onda zaista neće biti ovakvih nepravilnosti do kojih često dolazimo. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma, Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče. Ja moram izraziti zapravo svoje zadovoljstvo da je ovaj prijedlog zakona došao u prvom čitanju, a još bi bio zadovoljniji da se o njemu vodi opća rasprava. Zašto? Gledajte najavljeni su kao budući zakoni koji će regulirati ovo područje, novi zakon o pravobranitelju za studente, za umirovljenike, pa onda bi se u okviru rasprave Zakona o tajnosti podataka otvara rasprava da li bi trebao pravobranitelj biti za informiranje. Imamo pučkog pravobranitelja, imamo pravobranitelja za ravnopravnost spolova, imamo pravobranitelja za djecu, pa onda uzmite Ustav onda vidite u članku 92. stavku 4. da bi trebao pučki pravobranitelj štititi prava ljudi u obrani, oružanim snagama, službama sigurnosti, lokalnoj samoupravi, a valjda bi trebao neki biti pučki pravobranitelj koji štiti i prava radnika itd. itd. Hoću reći jedno vrlo interesantno pitanje. Ja osobno smatram da je zapravo došlo vrijeme da se provede ozbiljna rasprava o Zakonu o pučkom pravobranitelju. Jer naš Ustav u stavku 1. vrlo jasno kaže: Pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskoga sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom, tijelima itd. koje na javnoj vlasti. Ja smatram sve ove slučajeve koje sam pobrojao za koje postoji već osnovan pučki pravobranitelj ili se najavljuje osnivanje, trebaju u tim segmentima prava građana štititi i putem pučkog pravobranitelja. Ali se postavlja pitanje da li u svakom slučaju kada se radi o pojedinom strukturalnom odnosu treba sada novi pučki pravobranitelj ili bi trebalo racionalizirati administraciju, prostor, tehniku, informatiku itd. pa te novce koje ćemo osloboditi ili koji će biti manje potrošeni eventualno recimo dati između ostaloga za pomoć našim osobama invalidima kojih je gotovo 10% u odnosu na ukupno stanovništvo u Republici Hrvatskoj. Jer je ovo što mi radimo potpuno potpuno neracionalno. Ovo je potpuno neracionalno. Mi moramo jedan puta stati, raspraviti u tom pogledu i zbog toga ja smatram da je došlo vrijeme da se raspravi o izmjenama i dopunama ili potpuno donošenje novog Zakona o pučkom pravobranitelju i koji treba osigurati da ima pravobranitelj ne toliko i toliko nego onoliko koliko treba zamjenika koji će pokrivati pojedina područja, da ima zajedničku kvalitetnu stručnu službu jer između ostaloga ako su na istom mjestu oni će između sebe razmjenjivati informacije i podatke koji su neophodno potrebni da što kvalitetnije zapravo se pripreme za zaštitu prava građana bez obzira u kojoj se specifičnoj situaciji nalaze ili bez obzira koju socijalnom sloju ili … pripadaju. To je prvo što bih htio reći. Drugo što bih htio reći, naravno da treba postojati u okviru pravobraniteljstva, ali ja mislim više kao zamjenik, ne kao posebna institucija i osoba koja će štititi specifična prava invalida. Međutim, ima jedna stvar o kojoj se prije toga moramo mi dogovoriti na zakonodavnoj razini, na zakonodavnoj razini mi bi se morali dogovoriti da invalid iste kategorije neovisno o uzroku i načinu nastanka njegove invalidnosti mora imati osnovna prava zakonom utvrđena jednako. Mi možemo razgovarati o dodatnim pravima, dodatnim privilegijama vezano za određeni status itd., ali ne možemo razgovarati da isti stupanj invaliditeta kod osobe različito vrednujemo u osnovnim pravilima. Prvo to moramo razriješiti, to neće razriješiti ni jedan pučki pravobranitelj, to mora riješiti zakonodavno tijelo i mi se moramo u tom segmentu uhvatiti jednog dijela reforme koji treba razriješiti. Drugo što moramo biti svjesni, mi moramo biti svjesni da jedan dio naših invalidnih osoba je nastao ili po različitim osnovama, ali da najveći broj invalida čine praktički invalidi radni, da se radi više o 100 tisuća takvih invalida, odnosno 109 tisuća i da se oko 197 tisuća invalida javlja sa aspekta bolesti. U takvoj situaciji praktički od 400 i koliko ovdje da kažem precizan broj 429 tisuća i 421 mi imamo praktički preko 200 tisuća invalida koji su ili s razloga bolesti ili s razloga nastanka invaliditeta na radu i sad se postavlja pitanje šta bismo mi morali činiti zapravo da kroz zaštitu zdravlja s jedne strane i bolju zaštitu na radu osiguramo preventivu koja će sprečavati povećani nastanak invaliditeta. To je prvo. Drugo, kad već imamo pojedine invalidne kategorije mi moramo kad donosimo specifične zakone imati u vidu tu kategoriju naših građana, njihove potrebe i potrebu zakonske regulative da se te potrebe, odnosno stvore prava i obaveze kojim se mogu zadovoljiti te potrebe. Primjera radi, mali pomak u Zakon o elektronskim medijima je trebalo dodatno napraviti da se zapravo u jednoj velikoj kategoriji invalida gluhih i nagluhih omogući sasvim drugačiji pristup elektronskim medijima. Na svu sreću Hrvatska radiotelevizija u tom pravcu čini prve korake titlujući pojedine vijesti ili prenoseći i za gluhe itd., ali zašto mi ne bismo mogli imati titlovane i filmove, zašto ne bismo mogli imati čitav niz aktivnosti koje se mogu preko elektronskih medija prenositi i to njima omogućiti. Ili naravno masu stvari ne možemo osigurati jer on ne čuje primjerice, ali zašto kada smo imali rashodovanje dok je još bio telekomunikacija u vlasništvu države, tada smo to tražili pa nismo uspjeli riješiti, a ja vjerujem i sada kada bi se s telekomunikacijama razgovaralo …/Govornik se ne razumije./… faksovi koji se zamjenjuju suvremenijim, modernijim sredstvima da se ne podijele tim našim invalidima, gluhim i nagluhim primjerice koji će tako lako komunicirati jer on između sebe može pročitati itd. ili zašto im ne omogućimo posebni status da putem SMS poruka mogu komunicirati uz puno jednostavniji, odnosno puno manju cijenu nego što je to nužno potrebno. To društvo, državu ne košta puno, a strahovito puno može ljudima pomoći. to samo spominjem kao ilustracije. Mi imamo onda druge stvari koje su vezane uz porezna davanja, uz porezne obveze vezano za invalidna pomagala i često puta neke stvari koje se smatraju još uvijek na žalost na našim prostorima ne više kao, još uvijek ne kao potreba nego kao luksuz kao što je automobil itd. zanemarujemo tu činjenicu i onda naravno određujemo da ne znam prometno sredstvo treba dobiti bez poreza ili ne znam bez carine onaj koji ima 75, odnosno 80% ne znam više sad na pamet stupanj invaliditeta, odnosno oštećenja. Je a slušajte, šta je sa svim onima drugima, pogotovo ako se zna kako su pooštreni i propisi i praksa u određivanju stupnja invaliditeta kod nas danas. Znate, smatram da je to nužno potrebno učiniti i razmotriti. Šta hoću zapravo reći? Hoću reći da nije dovoljno raspravljati o ovom nije dovoljno raspravljati o zakonu koji …/Govornik se ne razumije./… regulira, nego oni čitav niz zakona koji na neizravan, indirektan način reguliraju društvene odnose, zapravo moramo voditi računa u ovoj kategoriji naših građana, njihovim potrebama, specifičnim odnosima koji su važni i koje treba osigurati da mogu biti ravnopravni u odnosima s nama svima koji smo, koji živimo u društvu i društvenoj zajednici. E sad nekoliko primjedbi na zakon. Zakon nije tako loše napravljen, ali znate nije lijepo kad Saboru pošaljemo prijedlog zakona koji zapravo se vidi nakon što je prepisan, nitko više nije pročitao. Ilustracije radi ja ću uzeti samo članak 27. u kojem lijepo kaže pravobranitelj za osobe …/Govornik se ne razumije./… invaliditetu će donijeti Poslovnik iz članka 20. ovog Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu. Takvog Poslovnika u zakonu i nikakvog nema u članku 20. On se spominje u članku 19. Prema tome, da je to bilo tko pročitao vi dio bi, vidio bi. Dakle, kad je prepisan zakon, on bi to vidio. Dakle, pošalje se nama u Sabor evo vama pa vi to sada raspravljajte, a to zapravo pokazuje se s jedne strane malo ako smijem reći i aljkav odnos u odnosu na to. E ali onda nastaje ozbiljniji problem kada se uzme, zađe u sferu prava i dužnosti kao što je recimo članak 13. kaže ako u obavljanju dužnosti pravobranitelj za osobe s invaliditetom sazna da je osoba s invaliditetom unutar diskriminacije, nasilju, spolu i zloupotrebi, zlostavljanju, izrugivanju, zanemarivanju ili nehajnom postupanju dužno je odmah podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a šta ako se radi o nekakvom prekršaju ili ne znam ovakvom ili onakvom obliku …/Govornik se ne razumije./… propustu, zašto bi baš odmah morao ići državnom odvjetništvu i još k tome i državnom tijelu državne uprave? Ja mislim da je trebalo to razraditi. Znate ovdje su pobrojane kategorije pravne sve moguće oblike diskriminacije koji mogu imati različite stupnje diskriminacije, …/Govornik se ne razumije./… pogleda prava. Prema tome, u tom segmentu je to trebalo dodatno razraditi i raščistiti, kao što je recimo u članku isto tako 24. napisano između ostaloga da primjerice pravobranitelju za osobe s invaliditetom prestaje mandat i između ostaloga …/Govornik se ne razumije./… pravomoćno osude za kazneno djelo ili, i sad ide novi. E sad može biti kazneno djelo vezano za prometnu sigurnost, za koje godine, zamislite državnom dužnosniku završava, zastupniku itd. prestaje mandat ako je osuđen pravomoćnom sudskom presudom na 6 mjeseci i više zatvora, ovdje bilo koja osuda prestaje mu, za bilo koje kazneno djelo prestaje mu mandat. Mislim da ipak treba

Prijedlog Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom kao i ustanovljavanje ove institucije pravobranitelja, a vidimo da imamo najavu još jednog pravobranitelja. Ja mislim da je to jedna ozbiljna institucija, da bi ovo potkraj mandata Vlada sa ovako ozbiljnom stvari morala ići sa prijedlogom zakona. Prije svega zbog toga što se za ovako nešto ne samo trebaju stvoriti potrebe jer one odavno stvarne jesu, nego prije svega trebaju se stvoriti materijalne pretpostavke. One ničim nisu naznačene da su stvorene. Dapače iz ocjene i izvora potrebnih sredstava za provođenje ovog zakona sasvim je razvidno da o tomu još nema niti govora nego da će te troškove snositi odnosno da se stavljaju na teret nekoj budućoj vlasti odnosno administraciji. Mi smo različitih strana, stručne javnosti pa i svekolike javnosti stalno upozoravani kad se donose zakoni da trebaju oni prije svega imati materijalnu podlogu da bi uopće njihovo ostvarenje bilo moguće i realno. Kako toga nema odnosno kako je to izostalo očito je da se s ovim Prijedlogom zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom hoće u javnosti figurirati kao naročita briga prema invalidnim osobama. Govoreći u ime kluba gospođa Vesna Škulić, govoreći u ime kluba SDP-a, ona je istaknula čitav niz neriješenih problema na koje je ona osobno pa i u ime kluba SDP-a govorila prije svega o potrebi i o nužnoj potrebi izjednačavanja svih invalida bez obzira po osnovi nastanka njihovog invaliditeta. To se do danas nije dogodilo. Dakle, unatoč nekim nacionalnim programima za poboljšanje kvalitete življenja invalidnih osoba, osoba s invaliditetom i sada evo ovdje u obrazloženju vidimo da je čak i u završnoj fazi izrada nacionalne strategije. Dakle, obilujemo normativom a da se stvarni položaj tih osoba vrlo, vrlo malo poboljšao. Istina tu i tamo možda su uklonjene negdje ove male prepreke i barijere ali u njihovom stvarnom poboljšanju, o njihovom prije svega, o njihovog potrebi na što njihove udruge stalno skreću pozornost, mogućnosti zapošljavanja, o tomu nema niti govora. I ja mislim da smo mi svu ovu našu preostalu energiju u ovom našem mandatu trebali iskoristiti upravo evo, nekoliko mjeseci da se taj njihov stvarni položaj poboljša. A onda dakle ustanoviti i ovu instituciju pravobranitelja za osobe s invaliditetom koji će onda bdjeti da li se ta prava zaista i ostvaruju. Ovako što će i kakva će biti uloga pravobranitelja za osobe s invaliditetom? Bit će neko rame za plakanje gdje će se te osobe moći toj osobi pravobranitelju pritužiti i ništa drugo i ništa više. Čak je u toj poziciji i sama institucija pučkog pravobranitelja. Prošle godine kada smo usvajali njegovo izvješće, izvješće pučkog pravobranitelja svi smo se složili da on treba imati veće ovlasti i veća sredstva. Sredstva su se čak nešto poboljšala u tom smislu da on putuje po Hrvatskoj pa onda ima veći uvid u kršenje ljudskih prava po terenu, po pojedinim našim regijama, županijama, gradovima, općinama. Ali njegova stvarna moć dakle, gdje on može reagirati a ne samo kukati i na taj način u biti biti dodatno frustriran skupa s onima koji mu se i obraćaju dakle, nije se dogodila. Dapače i odbijen je taj jedan zaključak kojeg smo u ime kluba SDP-a i tražili da se stvarni utjecaj i uloga pravobranitelja pa i pučkog pa onda sada i govorim identično tome i pravobranitelja za osobe s invaliditetom poboljša, toga nema. Ali koliko je uopće moguća institucija i kako će on započeti svojim radom? Naravno kada se tek neka institucija ustanovljuje da treba proći jedno izvjesno vrijeme da bi se ona uhodala i kasnije polučila izvjesne rezultate. Ali kako mi možemo govoriti i na kojim će osnovama ova institucija saživjeti kada se već evo, u ocjeni i izvorima potrebnih sredstava za provođenje ovog zakona govori kako će ta sredstva biti osigurana u nekom budućem proračunu odnosno u proračunu za 2008. godinu, govori se o sredstvima negdje oko 2 i pol milijuna kuna godišnje od čega će polovica biti za izdatke za zaposlene a 640 tisuća kuna, vidite uopće nije razrađeno za najam prostora, materijalne troškove, komunikacije itd., literatura, usavršavanje sve je to u jednom kompleksu u ovom iznosu od 640 tisuća kuna. Dakle, nema niti prostor nije osiguran. To me podsjeća na identičnu situaciju '90.-tih godina kada se na identičan način osnivali sudovi. U Ninu između ostalog, u Povljani, u Preku dakle gdje se upravo znalo da neće proraditi. A sada imamo jedan nagli preokret pa onda ukidamo te sudove koji nikad nisu niti proradili. Ali se lijepo figuriralo. I čitav niz godina tako te institucije su figurirale i evo, zakonom je osnovan sud. A to što on nije nikada radio nikoga nije bilo briga. Čak smo imali još jednu apsurdnu situaciju da su u nekim slučajevima bili imenovani predsjednici sudova koji su godinama dobivali plaće. Govorim ovo samo radi usporedbe i paralele. ili paralele. Ne može se i ne bi se smjelo ako se zaista ozbiljno vidi, ako se ozbiljno ima nakana, namjera da se ostvari uloga i zadaća pravobranitelja da se na ovakav način ignoriraju sredstva. Ona će negdje biti osigurana, prostor uopće nije osiguran. Dakle, da li ima ozbiljne volje da saživi njegova uloga kojoj se eto, ovim zakonom namjenjuje? Ovo napominjem i stoga što je evo nedavno međunarodna organizacija za proračun iz Washingtona koja svake dvije godine objavljuje rezultate istraživanja transparentnosti državnih proračuna u pojedinim zemljama. Pa smo se eto tako mi ovaj put svrstali od 59 istraženih zemalja na 33 mjesto po otvorenosti proračuna. Smjestili smo se ovaj put ne između Burkine Paso nego između Gane i Malavije, a bolje od nas su čak prošli i Kazahstan, Tanzanija, Namibija i Pakistan. Da tragedija bude veća Slovenija je molim vas na izvrsnom 5 mjestu čak ispred SAD-a i Švedske. Pri tom smo od tih 100 mogućih bodova dobili svega 42 boda upravo prema transparentnosti i prema pripremljenosti za provedbu određenih zakona. Naša rak rana nije samo što Sabor nije ispunio svoju zadaću u normativnoj aktivnosti i donošenju zakona nego i one koje smo donijeli nismo u mogućnosti provesti i ne i ne samo počesto i zbog nedostatka političke volje i političke klime nego najviše i počesto upravo zbog nedostatka sredstava ili neadekvatno određenih sredstava. Prema tome, evo i iz ove točke 3. samog obrazloženja odnosno u samom prijedlogu zakona evo na stranici 3. gdje se govori o tim ocjenama o izborima potrebnih sredstava vidi se u biti da je ovo jedan način kako se želi figurirati u javnosti ali da zaista istinske brige nema a i da i ne može biti ako se na ovakav način figurira i želi stvoriti jedan dojam u javnosti. Ovo što je kolega Arlović skrenuo pozornost dakle da se vidi kako je to u biti dobrim djelom i prepisan onaj zakon o postojećim pravobraniteljima, pravobraniteljici za djecu i pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Dakle, kako se u ovih nekoliko članaka pogriješilo, eto u članku 27. jer se ne odnosi i ne donosi poslovnik iz članka 20. nego članka 19. A jednako tako trebalo se vidjeti da je ova institucija institucija koja ima posebnu zaštitu u Kaznenom zakonu. Dakle, da se te osobe svrstavaju u red najviše štićenih i zaštićenih osoba pa onda je paralelno s ovim, s prijedlogom zakona trebala ići u tom smislu i izmjena Kaznenog zakona koja govori upravo odnosno o zaštiti tih osoba pravobranitelja. Prema tome, nužna je onda i izmjena Kaznenog zakona koja mora onda u ravnopravni položaj dovesti i pravobranitelja za osobe s invaliditetom sa postojećim pravobraniteljima. Hvala lijepa. Hvala. Replika poštovani zastupnik potpredsjednik doma Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice Ingrid, da lijepo ste rekli. Ispada nažalost u praksi a i po našem zakonodavstvu da naši pravobranitelji postaju samo rame za plakanje. I ovaj će to tako postati. Između ostalog, ako samo pogledate i djelokrug i način rada iz članka 6. prati usklađenost zakona i drugih propisa, prati izvršavanje obaveza Republike Hrvatske koje je preuzela međunarodnim ugovorom, prati primjenu politika nacionalnih strategija, razmatra, skrbi itd. Zapravo se postavlja pitanje osnovno, kada ćemo urediti prava pravobranitelja odnosno njegovu obavezu kako i u Ustavu u članku 92. stoji u stavku 1. da on štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti. Mi moramo zapravo otvoriti pitanje kad pravobranitelj može pokretati postupke, kad on može sudjelovati a poglavito u onim slučajevima kada se radi o Ustavom zajamčenim pravima i slobodama. Ja primjera radi moram reći da sam čitajući ovaj zakon pokušao ga usporediti sa člankom 57. stavak 2. Ustava i ne mogu naći baš do kraja razrađenu vezu u odnosu na ono što Ustav traži. A on kaže ovako, citiram: "Posebnu skrb država posvećuje zaštiti invalidnih osoba i njihovu uključivanju u društveni život.". Ako se radi o pučkom pravobranitelju ajmo vidjeti je li može pučki pravobranitelj kao institucija Hrvatskoga sabora, koju osniva Hrvatski sabor postaviti ova sva pitanja, dobiti odgovor i da je to riješeno oko zaštite invalida o kojima je malo prije govorila kolegica Sobol i kolegica Škulić, od govornice do pitanja toaleta, do pitanja masu tih stvari koje bi nužno bilo potrebno ne samo kod nas ali kod nas kao primjer za sve druge državne i javne ustanove itd. pa do ostalih pitanja prava, obaveze i odgovornosti. Dakle, tu je suština stvari. Mi moramo jednostavno shvatiti da normativizmom nećemo riješiti masu pitanja nego zakonima trebamo otvoriti pravo mogućnosti onome tko je zadužen da može to realizirati, da to ima i određene ovlasti i odgovornosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, skrećete pozornost, s pravom skrećete pozornost na ovu odredbu članka 57. stavak 2. Ustava nego jednako tako i članak 64. stavak 3. Ustava govori o invalidnim osobama kako imaju pravo na osobitu zaštitu na radu. Ali kako je to izuzetak o njihovom zapošljavanju, dakle to bi bio jedan poseban luksuz koji je evo imao u vidu Ustav a ono što smo mi zakonima trebali riješiti a to je upravo ova činjenica da njihovo da njihovo uključivanje u društveni život sigurno podrazumijeva i to je osnovno pitanje u svijet rada. Da čitav niz njihovih statusnih pitanja, ono što sam već i u raspravi samo spomenula da oni traže prije svega izjednačavanje svih invalidnih osoba da to do toga nikako da dođu. Dakle, čitav niz potrebnih zakona i izmjena zakona u tom pravcu nama nedostaje pa bi onda institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom imala onda bdjeti nad provedbom i eventualno kršenjem tih zakona a ovako pučki pravobranitelj ne može izvršiti onu ulogu koju evo predlagač misli da mu je namijenjena poboljšanje pravnog i realnog položaja osoba s invaliditetom. To se može učiniti samo onim sadržajnim zakonima o kojima evo mi već godinama govorimo, koje nisu se dogodile. Dapače, sada imamo evo samo pravobranitelja koji će bdjeti ali nad čim, imamo tu čitav jedan zrakoprazni prostor. Poštovana zastupnica Ljubica Brdarić. Izvolite. **Brdarić, Ljubica (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Hrvatska ne da nije pokrenuta. U najboljem slučaju ona nam tapka u mjestu. I dalje imamo 300 tisuća nezaposlenih i oko 11% siromašnih. U takvoj situaciji nije neobično kad neki kolege tvrde kako gotovo da ne postoji skupina građana kojoj ne bi trebao pravobranitelj ili pravobraniteljica izuzev naravno one male skupine koja je u vrijeme pretvorbe i privatizacije bila na pravome mjestu i osigurala ne samo sebe nego unuke i praunuke. Međutim, danas ne govorimo o njima nego o jednoj od najslabijih i najranjivijih skupina našega društva, o invalidima. Iz ovog prijedloga zakona vidljivo je da ih ima 429 tisuća Invalidni su postali rođenjem sudjelovanjem u drugom svjetskom i Domovinskom ratu, kao invalidi rada, od bolesti, u prometnim nesrećama. Dakle, radi se o ljudima koji su u startu već zakinuti u odnosu na one zdrave koji također žive u teškoj situaciji jer nemaju radno mjesto, nemaju plaću i ovise o milosti drugih. Vlada ovim Prijedlogom zakona priznaje da onih neki kažu 270, a neki 280 propisa koji se tiču prava osoba s invaliditetom, a ne provode se, Vlada ovim prijedlogom i nuđenjem pravobranitelja ili pravobraniteljice za invalidne osobe priznaje da nadležne institucije ne funkcioniraju. Da ne funkcionira pravni sustav što mi svi odavno znamo i od rečenog pravobranitelja ili pravobraniteljice očekuje da doprinese poboljšanju položaja invalidnih osoba u društvu te boljoj i učinkovitijoj zaštiti njihovih prava. Pitam se kako? Kojim ovlastima? Evo izrečenih izlaganja kolegice Sobol, Škulić, Antičević, kolege Arlovića vidljivo je da se postojeći propisi ne provode. Vladino Povjerenstvo za osobe s invaliditetom ne radi ili bar ne radi dobro. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje jednako tako. Što se događa? Ništa. Što će se dogoditi ukoliko se s ovakvom praksom neprovođenja propisa nastavi? Ništa. Pravobranitelj za invalidne osobe će moći kao što je rečeno koordinirati, nadzirati i savjetovati. Narodski rečeno moći će kukati i plakati i vikati: «Pa to je nepravda!». I mi znamo da jest ali se ta nepravda ovakvim načinom neće riješiti. Zalud ustavne odredbe, deklaracije, konvencije, zakoni, nacionalne strategije. Mogu biti savršene ali ukoliko se provode djelomično ili nikako neće dati rezultata. Mi smo do sad naučili da se za nerad nikom ne događa ništa. I kad se dogodi da nadležne, da tijela državne uprave ne provode propise koje donese ovaj Visoki dom što se može očekivati od ostalih? Od poslodavaca i ne znam, nas koji živimo pored tih ljudi ili oni pored nas. Netko je rekao: «Treba senzibilizirati društvo.» Mi moramo postati osjetljiviji. To je točno. Ali ničijoj osjetljivosti ne smije se prepustiti da odlučuje o životu bilo koga a pogotovo o životima ovakve skupine naših građana. Nužno je poštovati pravnu državu. Nužno je poštovati svoje državne institucije i nužno je naučiti se da zakon kakav god je dok je na snazi nužno provoditi. Jedino u tom slučaju možemo očekivati nekakve efekte. I bilo bi dobro kada bi oni koji su plaćeni iz Državnog proračuna za provođenje tih istih zakona i za omogućavanje kvalitetnijeg života svih građana ove države pa i ove skupine da zbog onoga što dobivaju plaću, a ne rade povuku i nekakve određene sankcije. Inače bojim se da ćemo dobiti još jednog pravobranitelja ili pravobraniteljicu čija ćemo izvješća slušati godišnje jedanput ovdje, prihvatiti ili ne prihvatiti, zaključiti kako stanje nije dobro, ali bismo eto morali postati osjetljiviji. Jednoga dana valjda i hoćemo. Država će biti i dalje pretpostavljam ako se ovako nastavi u teškoj gospodarskoj situaciji pa uz dobru volju neće imati i dovoljno novca da izvrši svoje obveze i krug će i dalje biti zatvoren. Ja ne znam koliko smo svi razmišljali o tome, ali imala sam prigodu susresti se s nekim od tih ljudi pa sam shvatila koliko smo zapravo sretni jer sam vidjela da visina praga od 2 centimetra nekome može biti nepremostivi problem. Ti ljudi imaju teškoće u kretanju fizičkom, imaju teškoće u obrazovanju, a da ne govorimo kolike su teškoće u zapošljavanju istih jer smo kao i u većini drugih stvari žrtve predrasuda i po ovim pitanjima. To je ono na što bismo kao društvo zaista trebali raditi na educiranju i na približavanju jednih drugima jer nitko od danas uvjetno rečeno zdravih nije siguran da već sutra neće biti invalidna osoba. Ali ako i ne bude dužan je učiniti onoliko koliko može da toj kategoriji ljudi olakša život. Hvala. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepo. Ispravila bih kolegicu što se tiče nezapošljavanja i programa koje Vlada navodno nema. Evo primjer, jedan program mjera koje utvrđeno u razdoblju, 231 osoba sa invaliditetom zaposlen kroz program namijenjen ostalim ciljnim skupinama. Najveći broj 170 osoba zaposleno je kroz program C2 koji se odnosi na sve nezaposlene osobe koje su registrirane u evidenciji nezaposlenih u u minimalnom trajanju od 30 dana. 48 osoba zaposleno kroz program namijenjen zapošljavanju osoba starijih od 45 godina žene odnosno 50 godina muškarci. I niz, niz zaposleno je preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 3 tisuće

Netočno je draga moja kolegice da je Hrvatska stupa na mjestu. Hrvatska, Republika Hrvatska ide naprijed. Pokrenuta je Hrvatska 2003. godine i za ono vrijeme što ste vi bili zaustavili. Hrvatska je dobila status kandidata. Auto-ceste se rade dalje. Smanjena je nezaposlenost. 2002. 2002. godine je bila 22%, sada je 16%. Plinifikacija Hrvatske je 500 kilometara. Ponavljam dobila je status kandidata. Umirovljenicima je vraćen dug. Izjednačavanje mirovina je u toku. Zakon o hrvatskim braniteljima u izvješću o kojem smo danas govorili i za razliku od vaše koalicijske vlasti ova vlast je povećala Državni proračun za 27 milijardi. Ministarstvo obrazovanja i športa je, teško govoriti u pola minute ono što je, što je napravljeno, najprije učinili smo ono i u nadi da će ova vlast sa svojim zakonima i sa svojim radom preokrenuti i okrenuti demografsku sliku Hrvatske o kojoj ovisi budućnost Hrvatske države.

Štovani predsjedniče, dame i gospodo. U uvodnoj riječi objasnio sam stavove Vlade Republike Hrvatske glede potrebe donošenja Zakona o pravobranitelju za osobe sa I sve ono što Vlada Republike Hrvatske čini u poboljšanju života osoba sa invaliditetom. Podatak da je ova Vlada samo u zadnje tri godine samo za projekte udruga osoba sa invaliditetom uložila preko 42 milijuna kuna jasno govori sve. Da je ova Vlada uvela pilot projekte, to je točno pilot projekte 2006. godine za 78 osoba i pilot projekte osobnog asistenta za 176 najtežih invalida u Republici Hrvatskoj gdje je potrošeno preko 12 milijuna kuna isto tako govori samo za sebe. Vlada Republike Hrvatske vodila se opravdanim zahtjevima udruga koje su isto tako u Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom s tim da su te udruge inzistirale i poticale da se donese zakon o kojem mi sad ovdje govorimo, o kojem pričamo. Isto tako, napravila je sve za poboljšanje pravnog i realnog položaja invalida u Republici Hrvatskoj kojih na žalost ima skoro 10% sada u Hrvatskoj. ja sam pažljivo zapisivao sve vaše prijedloge. Ima jako konstruktivnih primjedba, ima jako konstruktivnih prijedloga. Mi smo sve ovdje to zapisali a dobit ću i stenogram. Probat ćemo sve te vaše prijedloge opravdane staviti u taj Zakon o pravobraniteljstvu za osobe s invaliditetom normalno ukoliko one idu za poboljšanje življenja osoba sa invaliditetom. Ali bih isto tako naglasio da Vlada Republike Hrvatske, odnosno naše domicijelno Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti radi na jednoj nacionalnoj strategiji koja je sada već gotova, ona je u završnoj fazi i ide u Vladu Republike Hrvatske. Znači, to je Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti za osoba sa invaliditetom od 2007. do 2015. godine koja neće biti puna fraza, nego koja će biti točno, decidirano određeno tko što radi, koji su vremenski periodi i koji su izvori materijalnih sredstava za sve te potrebe koje ti ljujdi na žalost sa invaliditetom ovdje imaju. Još jedanput ja vam zahvaljujem na vašim primjedbama i prijedlozima. Mi ćemo to detaljno pogledati. Vidjet ćemo što možemo unutra staviti i mislim da će taj zakon biti popravljen i da će biti kud i kamo dobar i da će Sabor donijeti znači taj zakon u slijedećem zasjedanju. Hvala lijepa. **Sobol, Gordana (SDP)** Pa ja moram ispraviti navod državnog tajnika. Gospodine državni tajniče, s pilot projektima je započela još prošla Vlada. prošla Vlada. Molim vas lijepo! 2003. godine kada je donesena jedinstvena strategija za provođenje politike za osobe sa invaliditetom su započeli sa sa pilot projektima. Projekt je u tome što vi i dalje radite samo pilot projekte, a nikako da ih pretočite, te pilot projekte u konkretne zakonske. Dakle, kroz zakonsku regulativu jer sada u tim pilot projektima mogu sudjelovati samo članovi pojedinih udruga molim vas i to je potrebno naglasiti. I drugo, nije točno da ova Vlada sve radi što je moguće za problematiku osoba sa invaliditetom. Strategija Strategija jedinstvena za politike za osobe sa invaliditetom. Od 2003. i 2006. godine molim vas budite iskreni pogledajte pa vidite što od toga ova Vlada nije učinila. Gotovo sve što je tamo zapisano sa točnim rokovima i nositeljima ova Vlada je prekinula. Uostalom, to vam govore i izvješća tog vašeg vladinog povjerenstva. Zaključujem raspravu.